ta razprava, da on odreka ustavno pravico poslancem, da se udeležimo demonstracij, če pač menimo, da je ta vlada katastrofa − kar tudi je mislim, to je nekaj nezaslišanega! Kakšna razprava je to? Ali ta človek pozna sploh ustavo? Ali vi sploh veste, kaj v Ustavi Republike Slovenije piše? To je prvo kot prvo. To je ustavna pravica vsakega med nami, izražamo svoj protest tudi kot državljanke in državljani na protestih zunaj. Saj ni moja naloga edino, da vam tukaj govorim, kaj vse delate narobe, ker itak je brezupno, karkoli vam govorimo,

Morda pa vam svetujem, da pač preprosto ne upoštevate njegovega mnenja in se udeležite protestov, kadar ocenjujete, da se jih morate,

Kajti, po mojih podatkih − lahko naštejem Stockholm, Ottawa, ne vem, Zagreb, Neapelj − so pa bili protesti in ni bilo nobenih problemov in so ljudje lahko v skladu s pridobljenimi vrednotami in ustavo izražali svoj jaz in svoj protest in svoje mnenje pred vlado, tudi v času covida. Tisto, kar je zelo zanimivo, mi imamo zelo velika nihanja; včasih je covid nekoliko bolj prisoten po obdobjih, včasih pa ne, včasih je potrebno nositi maske, včasih ni bilo potrebno. Torej, imamo zelo različna obdobja. Prav gotovo sta bili v zadnjem obdobju od poletja do danes prav stranka SDS in Nova Slovenija deležni mnogih dogodkov, tudi v času izjemno visoke stopnje prekuženosti oziroma okuženosti v naši družbi − ob to se ne obregnete, kar naprej govorite o protestih in da mi pozivamo k nasilju. Naj vas opozorim, gospod Kaloh, tisti minister, ki tam sedi, ne govori več tega, ne govori več tega, da Nemec in Koprivc spodbujata k nasilnim protestom. Pa veste, zakaj? Ker smo vložili ovadbo zoper njega. In veste, zakaj? Ker je velika verjetnost in imamo možnosti, da bomo to ovadbo dobili. In veste, kaj se bo zgodilo? Vse, kar bomo od ministra Hojsa izterjali, bomo dali v dobrodelne namene. Pa veste, zakaj? Zato da si noben minister iz stranke SDS

to aktivacijo, in v trenutku smo ugotovili, da laže. In takoj smo ga soočili z lažmi. In v takem tempu je nadaljeval, verjetno bo nadaljeval vsaj do 24. aprila ali pa še, dokler ne bomo imeli te iste vlade. Gospod Kaloh, jaz vas resnično prosim, da ste zelo previdni pri tem, vsaj kar se mene osebno tiče, enkrat sem tvitnil: A je že petek? Se vidimo več k'sno. Teh besed ni znal minister Hojs niti ponoviti, ko mi je to očital. In tudi če bi pozval k miroljubnim protestom, ali je to kakšen očitek? Ali je s tem kaj narobe? Ali ste vi hodili k maši? Ali ste hodili na shode? »Prijavi,« pravi gospod Krivec. Kdo si upa karkoli prijaviti v tej družbi? Saj vi odganjate kogarkoli, ki dvigne glas in pove svoje lastno mnenje − zdravniki, šolniki, politiki, kdorkoli že. Gospod Krivec, vi bi prijavili. Komu naj ga prijavim? Hojsu? Vam? Vam, v vašo pisarno naj pridem? Upravni enoti? Seveda! In vi ga boste odobrili, ker itak želite podaljšati covid krizo z vašimi ukrepi do onemoglosti, zato da bi le vladali, kot nam očitate, da smo podhranjeni z vladanjem. Ravno to … hvala lepa. Čas za repliko se vam je iztekel. Roko na srce, ni bila čisto replika po črki poslovnika. Pa tudi prosim, da se v času razprav in replik ne oglašamo eden čez drugega čez dvorano, ker je res moteče in vsak lahko pride do besede, kadar želi. K besedi se je prijavil gospod minister. Gospod Kaloh vam pa ne dam replike na repliko, ker ocenjujem, da ni bilo nobenih takih netočnosti v repliki gospoda Nemca, na katere bi lahko ali pa morali odgovarjati. Besedo je želel minister. Izvolite.

Se strinjam, ne znam govoriti vašega primorskega jezika, pa jaz mislim, da s tem ni nič narobe. Glejte, jaz nisem eden od tistih, ki se norčuje iz ljudi, ker govorijo prekmurščino, tako kot ste počeli mnogi na javnih omrežjih zoper tega novinarja, ki je zdaj malo povprašal, kaj je z Masleševo diplomo, pa se je na njega usul plaz zmerljivk in ne vem česa, zato ker govori prekmurščino. Glejte, jaz nisem tega navajen, vi očitno ste, da če ne znam govoriti dobro po primorsko, me žalite. Ampak nič hudega. Glejte, gospod Nemec, niste pa dokončali tistega, kar ste objavili. Veste, to je res, kar ste napisali, pozabili pa ste dodati ključnik. Ključnik se je pa glasil #upor. Tako je. Danes ste vi tukaj brali Slovar slovenskega knjižnega jezika, pa ga zdaj odprite pa preberite. Ali veste, kaj pomeni upor? Nasilen prevzem oblasti. Zato še enkrat ponavljam. Pozivali ste k nasilnim demonstracijam. (PS SD):** To ni res in to je laž! K nasilnim? Prosim, mi dokažite. Minister, upor, seveda upor! Seveda, z vsemi demokratičnimi vzvodi, na miroljuben način proti takšni oblasti, kot jo vi ravnokar izvajate, ponovno laž, zaradi katere smo vas ovadili. Dokažite mi, kje sem jaz – bodite faca in ne farbati zdaj, spet ste rdeči − prosim, dokažite, kje sem jaz na nasilne proteste pozval. In tako kot sem vam prej rekel, ste eklatanten lažnivec in državljani Republike Slovenije si ne zaslužijo takega ministra za notranje zadeve, kot ste vi. Praktično zavajate, podtikate in lažete s tako lahkoto, kot pes teče, spoštovani minister. In če ne mi, vaši kolegi, vaši sopotniki, vaša družina, vi morate ohraniti osnovno dostojanstvo zaradi vas, ne zaradi nas. Pa prosim lepo, bodite spoštljivi do vseh! Vi pa kar lažete iz dneva v dan, čim odprete usta, se zlažete. In farbate vmes. Spoštovani, spet ste rekli, da sem jaz pozval k nasilnim protestom. Da vas ni sram, spoštovani minister. Prosim, dokažite vesoljni Sloveniji, da sem to res naredil, ali pa pojdite ven in se skrijte v kot. Da vas ni sram! To ni vredno vašega položaja. Naši ljudje, Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani si končno zaslužijo normalne ljudi; da so sposobni, ampak normalni; da imajo empatijo v sebi, da imajo občutek sočutja, da imajo občutek vladanja na način, da so odgovorni; da razumejo, da oblast ne pomeni, da je to vaša last, da oblast pomeni veliko odgovornost. Vam je bila ta oblast dana na roke, niste bili niti izvoljeni v parlament in imate očitno podporo Janeza Janše, da lahko govorite in počnete, kar hočete. Ampak ti dnevi se bodo nehali, spoštovani Hojs, in boste morali živeti dalje. Jaz vam želim, da boste to naredili in počeli v miru, zato ker to, kar počnete, to ni normalno. Spoštovani minister, to ni dostojno za človeka vaše funkcije. In spoštovana SDS, resnično kančka sramu ob vsem tem ni. Pa saj to je neverjetno, spoštovani Hojs, pa saj to je neverjetno, kaj si vi dovolite! Pa ponovno ste rekli, da sem pozval k nasilnim protestom. Dokažite, ne samo govoriti. Dokažite! Vse ostalo vam škodi in če bo škodilo zdaj, vam bo škodilo kasneje, ker to je karma, spoštovani minister, če ne verjamete v te stvari, ker to je neverjetno! In vsi skupaj, tudi vaši kolegi iz SDS, si zaslužijo boljše ljudi na položaju. Vi gotovo niste dorasli tej funkciji od samega začetka. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Glede na to, da sem jaz prej tekom dneva uporabila SSKJ, gospod minister, naj ga še zdaj uporabim. Slovar slovenskega knjižnega jezika, pod ključnikom ali pa pod besedo upor zapiše, da je to »dejavnost, s katero se kdo upre, upira«. Tako samo toliko v pojasnilo, glede na to, da sem razbrala, da ciljate name, ko ste rekli, da smo prej tekom razprave uporabljali Slovar slovenskega knjižnega jezika. Zdaj pa želite besedo. Izvolite. Bom tudi poiskal še enkrat, pa bom prebral, kaj piše pod upor, torej »nasilen prevzem oblasti« in jaz sem samo to povedal, da je gospod Nemec dodal k temu pozivu ključnik upor. Zdaj vidim, da ga je to izjemno razburilo, ampak tega, da pa tega ni napisal, pa ni zanikal.

moti ključnik upor? Vam še enkrat povem: Pozivam k demokratičnemu, miroljubnemu uporu, ljudje, pojdite na volitve in recite ne Alešu Hojsu in podobnim in taki politiki. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod Jožef Horvat, pripravi se gospod Robert Pavšič. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Namesto intonacije bom pravzaprav preroške besede Ivana Krambergerja, ki je malo pred atentatom povedal naslednje: »In ko ne bodo vladali, dodajam, takrat bodo protestirali in pozivali k smrti tistih, ki vladajo, pa niso iz njihovih vrst.« Konec navedka. Kolegice in kolegi, gospoda Aleša Hojsa sem spoznal v mandatu 2004–2008, ko je bil član uprave Dars, in lahko rečem, da eden od najzaslužnejših, da smo Pomurci avgusta 2008 dobili avtocesto, skupaj seveda s takratnima ministroma za promet Janezom Božičem in Prekmurcem Radovanom Žerjavom in za to sem mu tudi hvaležen. Namreč plan LDS je bil, da Pomurje dobi avtocesto šele leta 2013, mi smo ta program pospešili za pet let, dobili smo jo torej 2008. Če ne bi takrat, vprašanje, če bi jo imeli danes, saj veste, da je vmes udarila gospodarska kriza. Najine poti, politične poti so se kasneje v nekem trenutku razšle, ampak na tak način, da lahko dobro sodelujeva, da se znava pozdraviti, pogledati v oči, seževa v roke in delava skupaj za dobro te Slovenije. Ker bistvo demokracije ni enoumje, bistvo demokracije je sobivanje različnosti v okviru Ustave Republike Slovenije. Na tem mestu – ker je danes je na splošno premalo razprave o predsedovanju Svetu Evropske unije –, gospod minister, moje iskrene čestitke za dosežke, ki ste jih v teh zadnjih šestih mesecih v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije dosegli. Upam, da bo do volitev še dovolj časa, da bomo naredili temeljito analizo za to. Nadaljujem z zahvalo in čestitko policiji, ki je v času korone odlično opravljala svoje delo, svoje poslanstvo, to je zagotavljati varnost posameznikom in skupnosti, varovati človekove pravice in temeljne svoboščine in krepiti pravno državo. Krepitev pravne države pomeni med drugim tudi, če organiziram zbiranje ljudi, da mora biti to zbiranje ljudi – ali protest, kakorkoli temu že rečemo –, da to mora biti prijavljeno. Zakaj? Zaradi varnosti. In samo vprašanje časa je, kdaj bomo in če bomo doživeli stoti neprijavljeni petkov protest. To, gospe in gospodje, ni pravna država in to je na nek način sramota za vse nas. Deseta interpelacija v dvajsetih mesecih, lahko je Guinnessov rekord, lahko rečemo produktivnost opozicije, lahko tudi prazna množica idej opozicije, ko pa se sprašujem, koliko se je dvignil standard zaradi teh interpelacij, standard državljank in državljanov, je odgovor nič oziroma padel je. Približno oziroma v povprečju teh 10 interpelacij zaobsega 160 ur razprave, to je štiri tedne, delovne tedne, in naši državljani od tega nismo imeli nič.

Hvala, predsedujoča. Uf, zanimivo postaja. Gospod Horvat, vam najprej nekaj preberem: »Bojte se komunistov, ki bodo postali antikomunisti, pa v cerkve bodo leteli in se delali vernike. Ivan Kramberger.« Je treba malce v kontekst postaviti zadeve. Pa gremo naprej. Gospod Hojs, Nova Slovenija vas je vrgla ven iz stranke, zdajle vas pa branijo tukaj z vsemi štirimi. Spoštujejo – zelo povedno, ne? Še en slovenski pregovor: gliha vkup štiha. Štiha, štiha, vi boste lahko štrihali koga drugega, farbali kogarkoli boste hoteli, mene pač ne. Pa gremo naprej, gospod Kaloh. Solzivec. Vi ste se smejali. Vam preberem, kaj je definicija solzivca v Wikipediji? »Solzivec, uradno znan kot lakrimatorno sredstvo, izhaja iz latinske besede lacrima, kar pomeni solza, je kemično orožje, ki povzroča solzenje oči in draženje kože in sluznice, bruhanje in celo slepoto. očeh stimulira živce solzne žleze, katera sodeluje pri izločanju solza.« Potem je nekaj definicij in katere kemikalije so vse uporabljajo v te namene, si lahko sami pogledate, in piše naprej takole: »Lakrimatorna sredstva se običajno uporabljajo za obvladovanje nemirov. Njihova uporaba v vojskovanju je prepovedana z različnimi mednarodnimi pogodbami. Med prvo svetovno vojno je bila uporabljena velika količina lakrimatornih sredstev.« In vi se danes posmehujete solzivcu kot, to si je pa nekdo v parlamentu izmislil. Ni si izmislil, gospod Kaloh, nehajte, prosim. Ni si izmislil! To ste si vi izmislili in zdajle slabšalno govorite o kolegih, ki natančno definirajo zadeve. Nezakoniti vpogledi v evidence ‒ spet ista zgodba ‒, ravno gospod Horvat je tukaj. Dokazano ni bilo res, ampak vi boste to naprej ponavljali, kot ne vem kakšna žolto modra papiga, bi rekel moj kolega Trček. Pa nehajte se, prosim, že enkrat delati norca iz nas pa ponavljati stalno iste neresnice. Vi pa bi se lahko enkrat že opravičili za to zgodbo, ampak tega poguma nimate in poslušamo o nekih pravljicah, pravljičnih številih, da to ni resna politična debata – to nam je vaš kolega Lisec očital. Potem smo nekajkrat slišali o odstopu Vlade, ne vem kakšnih poljščinah spet pa orožju. Ampak vam nekaj povem, odstop vlade Marjana Šarca je bilo zadnje demokratično dejanje v Sloveniji po dolgem dolgem času. Vse, kar se pa zdajle dogaja, je pa daleč daleč od demokracije. Pa gremo še naprej. Minister je drugič interpeliran, ampak je že odstopil. je to čudno? Ja, jaz mislim, da je to svetovni unikum. Ja, minister odstopi in potem je v svoji karieri še dvakrat interpeliran. Ne gre to tako, veste, ne gre. Ne. In vi boste vztrajno trdili svoje naprej. Gospod Doblekar, takoj ko ste zaključili svojo eskapado o mitingih resnice, se je ogromno ljudi oglasilo in so se počutili resnično užaljeni. »Poslanec SDS Doblekar je ravnokar po televiziji užalil vse miličnike, ki smo z akcijo Sever leta 1989 preprečili miting resnice v Ljubljani dve besedi sta, ki ju ne bom prebral, »je izjavila, da je miting resnice preprečil sindikat strojevodij …« še en zelo velik imperativ zraven, ki ga tudi ne bom prebral. Zdaj bodo ti gospodje zahtevali, da predsednik Društva Sever za Primorsko in Notranjsko gospod Fabio Steffč reagira pri vodstvu Združenja Sever in od vas zahteva, da se vsaj opravičite pri navajanju teh zavajajočih, predvsem pa neresničnih dejstev. Kaj se je pa vse dogajalo, zakaj mi danes sploh sedimo tukaj? Začelo se je kmalu potem, ko se je začela sunkovita nabava zaščitnih in ne vem kakšnih še sredstev, in se je potem pojavil nekdo, ki je razkril vso to bedo in kriminal. Takrat so se začeli protesti, gospod Hojs. Ne zaradi tega, ker ljudje ne bi želeli vašega obraza gledati ali pa obraza predsednika Vlade, ampak zaradi tega, ker ste začeli delati barabije, kriminal. In vse to vaše početje, ki je našteto v interpelaciji, samo nadgrajuje tistega, ki je bilo v prejšnji interpelaciji. Pa še eno zadevo vam bom prebral. Kaj je rekel vaš sekretar zadnjič, ko je bil tukaj, gospod Kangler? Navajam: »Zato ker je nekdo želel škoditi tej koaliciji na ta način, da med vas plasira neresnico, da plasirajo tisti neresnico preko sredstev javnega obveščanja, nihče pa ne razpravlja o tem, kako lahko en predstojnik, ki ima več kot 7 mesecev in 17 ali 15 dni v predalu kazensko ovadbo za enega tajkuna. Nihče ne povpraša po odgovornosti, zakaj je nekdo na dopustu, pa zahteva, da je treba za Tonina napisati ovadbo, preden so opravili razgovor z gospodom Toninom. Itak je tožilstvo zavrglo tisto ovadbo. Ampak, kdo je imel tak politični interes, takoj ovadbo, da bi se mediji razpisali, »Tonin ovaden«? Saj je bil, pa je tožilka takoj zavrgla. Ampak človek, ki je na dopustu, pa zahteva ovadbo, preden z njim opravi razgovor. To se ne dela na tak način, ne.« Konec navedka. Vse skupaj izgleda zelo hektično, ampak nekaj pa je, vaš sekretar ima, izgleda, zelo natančen vpogled v predkazenske in kazenske postopke, pa je politični funkcionar. To je tisto, kar mi očitamo, pa vi spet ne boste nič krivi! Ni tukaj nobene abstinenčne krize, je pa dejansko ogromna kriza vrednot, ki ste jih izgubili ne vem kje, na kateri poti in zdajle vsi so krivi, samo vi ne. Veste, vas zaznamujejo štiri stvari, gospod Hojs. Prvič, postali ste obraz epidemije. Je popolnoma zgrešeno, minister za notranje zadeve je obraz epidemije! Okej, potem so zraven vas se pojavljali še Jelko Kacin pa Milan Krek, ampak to je res gradilo kredibilnost upravljanja z epidemijo in komuniciranja z ljudmi. O posledicah ne bom, ker to ni stvar današnje seje. Drugič, bili ste obraz vladanja z ukrepi, predvsem pa, kako se tem ukrepom izogniti; sami ste kosili travo, pa so vas dobili, ste peljali mamo na Hrvaško, pa so vas spet dobili. Namesto spoštovanja ukrepov, kar bi jih morali kot en od predstavnikov vlade – torej prvi, ki mora spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel ste govorili, ja, bomo mi to malce kreativno sprejemali; sploh, kar se samega sebe tiče. Tretjič, popolnoma ste politizirali policijo. To lahko stokrat zanikate, ampak vse, kar se dogaja, tudi ni prav. Kolega Medved je na preiskovalni komisiji s celo vrsto prič to dokazal. Ne! Vi se boste zapičili v eno pričo in samo ena priča od 20 govori resnico, vse ostale pa lažejo – ali kaj? Ne, danes smo že slišali o Gaussovi krivulji. Ne gre. In tudi to odpade kot en argument. Ena priča vam ustreza, ona govori resnico, vse ostale pa lažejo. Zdaj pa, kar je pa najbolj zanimivo, četrtič, vas je pa zaznamoval vaš odstop. Veste, o odstopu, sploh ministra, se s predsednikom Vlade polemizira, preden odstopiš. Se z njim dogovoriš. Ampak ne, vi ste napisali odstopno izjavo, jo poslali predsedniku Vlade in jo hkrati objavili, tako da smo jo vsi videli, samo predsednik Vlade je ni videl. Danes tukaj sedite – veste, zakaj? Zaradi Poslovnika Državnega zbora, ne pa zaradi Ustave Republike Slovenije, kjer piše notri, saj vem, da veste, ampak vam bom prebral, »115. člen ustave, funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov državni zbor, funkcija ministra pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade ter z razrešitvijo ali odstopom ministra Vi ste odstopili, torej niste več minister in tukaj sedite samo zaradi tega, ker piše v poslovniku, da se mora Državni zbor seznaniti z vašim odstopom. Torej, predsednik Vlade je postavil Poslovnik Državnega zbora kot pravni akt nad Ustavo. In vi bi radi ostali kredibilni v očeh parlamenta, ljudi, stroke! Mimogrede, ne ločite niti med likvidacijskim postopkom in odpisom dolgov. Pa ne bom niti razlagal, kdaj ste to zgrešili, da ne bom izpadel odvetnik. In še marsikaj takšnega se je slišalo danes, kar v bistvu vam ne daje niti zrnca več kredibilnosti, niti zrnca. In tisti, ki vas branijo, se sklicujejo na neko normalnost. Ja, potrebujemo, ne normalnost, normalizacijo potrebujemo, normalizacijo stanja, ker pred slabima dvema letoma – ne bom rekel, da je bila ta država normalna, je bila pa običajna, normalno smo živeli, bi se reklo. In s tem je treba presekati. Še eno zelo zanimivo zadevo sem slišal ravno iz ust Nove Slovenije, da imamo mi težavo s pritiskanjem na gumbe pri odločitvah. Samo dva dneva sta minila od petka. Kdo je imel največjo težavo s pritiskanjem na gumb v petek? Kdo? Vi ste proti, ampak zato, da ste formalno ohranili svoje sedeže mogoče 14 dni dlje, ste pač pritisnili, kar ste pritisnili. Pa še ena zadeva. Ko smo pritiskali še pred par dnevi, ko smo hoteli razkriti oziroma ko sem predlagal, da zapremo sejo, bi prinesel gor dokumente, vas seznanil z dokumenti, ki bi dokazali kriminalno vpletenost te vlade v posle, pa ste pač rekli ne, ne želite tega vedeti. Meni ni nobene težave predlagati islandski model pa umaknemo vse stopnje tajnosti z vseh dokumentov tudi z mojih, jaz nimam nobenih težav, nimam kaj skrivati. In poleg tega naredimo še Zakon o izvoru premoženja, ki bo izvedljiv, ki ne bo invaliden zaradi amandmajev. Čigavih? Seveda vemo. vemo. Lepo vas prosim, brez zveze mi sedimo danes. Danes bi se tukaj morali edino seznaniti z odstopom gospoda Hojsa, sicer kar nekaj časa po tistem, kar določa poslovniški rok, in bi zadevo zaključili, ker gospod ni minister od takrat, ko je podal svojo odstopno izjavo nepreklicno, jo objavil. Tako piše tale knjižica, ampak vam je ni težko pozabiti in vam je ni težko prilagajati svojim potrebam z nezakonitimi in neustavnimi ukrepi in tudi neustavnim ravnanjem.

in pa seveda potvarjajo. Sedaj, kolega Pavšič, jaz sem vojsko, vojaški rok služil v Postojni, od koder prihajate, in to, kar ste vi iz Wikipedije citirali, to ste govorili vi o vojaškem solzivcu; o vojaškem solzivcu; to pa, kar uporablja slovenska policija, je pa precej razredčena zmes, kolega Pavšič. Poučite se, prosim vas, da se res ne boste smešili s takimi elementarnimi zadevami. Jaz res ne vem, kje ste vi bili v vojski, ampak to, kar vi govorite, policijski solzivec, ne morete potegniti enačaja, da je to vojaški solzivec oziroma še en enačaj, da je to biološko oziroma kemično orožje, kot se je prej kolega izrazil. Ne zavajajte državljanov in ne strašite. Prej sem še tudi kolegu Nemcu našel vrsto mest, kjer se je uporabil bom povedal, poudaril – policijski solzivec, kar ni enako kemično orožje. Tam nobeden, še enkrat kolega Nemec – ker ste me prej spraševali, tudi vam replika – poglejte medijska poročanja v tem letu, kjer je policija uporabljala solzivec in vodne topove in boste vsa ta mesta videli. Da vam pa olajšam iskanje, pri STA je tak, če odtipkate, iskalni niz, ne sam solzivec, vodni top, vzemite si 10 minut časa in boste videli, v katerih mestih je policija v skladu z zakonom uporabljala solzivec in vodne topove. Zelo enostavno! Kolegi, res ne strašite državljanov, da so jih zaplinili, zelo take brutalne izraze uporabljate. Bil je uporabljen policijski solzivec. Ad acta.

Dajmo spodobno zaključiti tudi ta del. Ni nobene potrebe, da se kakorkoli zadeva razvnema in gre v nepotrebno smer. Replika, gospod Doblekar. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Očitno poslanec gospod Pavšič določenih stvari ali ne pozna ali se dela neumnega, po drugi strani pa želi, kolikor sem ga poslušal prej, skregati med seboj še Združenje Sever in Državni zbor in tako naprej. In jaz in minister sva govorila, oba sva to zadevo izpostavila pri aktivaciji 9. člena Zakona o delu in pooblastilih policije, da policisti oziroma miličniki takrat, 1. decembra leta 1989, ko so bili napovedani mitingi resnice s strani Srbov, ki so prihajali oziroma so želeli priti oboroženi v Slovenijo,

preprečili, da so prišli Srbi v Slovenijo na miting resnice. In rekel sem in posebej poudaril, da policisti takrat niso imeli toliko dela, kot bi ga imeli, kljub temu da je bil aktiviran 9. člen prvič. To sem jasno povedal. Seveda gospod Pavšič pa v svoji maniri želi takoj narediti nek špetir in kreg. Če mu ni jasno, naj si prebere zgodovino. Takrat je bila tudi tiskovna konferenca, ki so jo sklicali v Ljubljani, ko je Sindikat strojevodij preprečil prihod Srbov v Slovenijo na ta miting resnice. In če mu še ni dovolj jasno, naj se še malo bolj prepriča, pa naj pogleda na spletno stran predsednika republike. Pri Pahorju so bili pred nekaj dnevi na vljudnostnem sprejemu predstavniki vodstva tedanjega Sindikata strojevodij Slovenije in Istre, in sicer Slavko Kmetič, Franc Kokošar in Mile Katič, ki so leta 1989 prispevali k uspešni preprečitvi tako imenovanega mitinga resnice v Sloveniji. Na sprejemu, ki ga se ga udeležila tudi državna sekretarja Bojan Pograjc in Vinko Gorenak, so se spomnili tedanjih napetih političnih in družbenih razmer v bivši Jugoslaviji. Sindikat strojevodij Slovenije in Istre je 24. novembra 1989 obvestil javnost, da bodo strojevodje preprečili prihod vlakov z udeleženci na miting resnice v Ljubljano – če mu ni to jasno, naj si to prebere sam na spletni strani. Zato je na sprejemu predsednik Pahor ocenil, da bi bilo konec novembra prihodnje leto primerno obeležiti prispevek sindikata

Nadaljujemo z razpravo o interpelaciji. Zahtevo ste vložili, točke so opredeljene in predlagam, da se tega, kar je vloženo, čim bolj držite.

V resnici se danes nisem nameraval prijaviti k besedi. To pa zato, ker je v Poslanski skupini Socialnih demokratov kar nekaj poslank in poslancev, ki vedo o notranjih zadevah, o področju, o katerem se danes pogovarjamo, pomembno več kot jaz. Razlog, da se javim k besedi, tudi ni to, ko sem se sedaj pogovarjal po telefonu z družino, cele dneve sem tukaj v Ljubljani, da mi sporočijo, da smo dobili na naš naslov pet pisem iz vaše vlade. In to v družino, kjer smo cepljeni vsi, nekateri celo že trikrat. Seveda so končala v košu. Res upam, da tisti, ki si je drznil mi to poslati, da bo tudi plačal poštnino

Vem, da je minister član vaše stranke, celo vaš podpredsednik. Če ste njemu dovolili govoriti skorajda o vsem, o čemer je sploh mogoče govoriti,

Ne zlorabljati stvari. Vsebino ste napisali, o poštninah in podobnih stvareh, to nima nobene zveze s konkretno interpelacijo. Če želite interpelacijo kogarkoli drugega, to vložite. Danes pa ste vložili sedem točk, imate razpravo in govorite o stvareh, ki so v interpelaciji, in če že, potem o stvareh, ki se nanašajo na ministra Hojsa. Predsednik Vlade s tem nima čisto nič, če pa želite, o predsedniku Vlade, potem pa konstruktivna nezaupnica, ali interpelacija Vlade, ali kakorkoli drugega od teh instrumentov. Zdaj pa izvolite, imate besedo.

A veste, kako to izgleda? Nič grdega ne more povedati o županu, on pove o sebi več, kot si misli, ampak nihče ga ni prej prekinil. Župan Morske Sobote nikjer v nobenem dokumentu ni omenjen, ta gospod, ki tam sedi, pa omenja župana z grdimi besedami. /oglašanje iz dvorane/ Tega ne morem dovoliti. Tudi nočem biti njegov advokat, ampak njemu ste to dovolili. Ni pa to tudi ne končni razlog, da sem se prijavil k besedi, zato ker na to zlorabo tega državnega zbora je čisto zadosti argumentirano moj kolega Matjaž Nemec opozoril. Tisto, česar pa danes ne razumem, gospod podpredsednik, na vas naslavljam, da me ne boste slučajno ponovno prekinili, je pa, zakaj je ta minister naredil podobno, kot za moje pojme zelo nesposobna ministrica gospa dr. Simona Kustec, ko je, ko je imela zagovor, govorila o nečem, na kar se ne spozna. Govorila je o epidemiologiji. Epidemiji. O koroni in tako naprej. Podobno je pa tudi vaš minister naredil. In veste, ko poslušam gradbenega inženirja ali obramboslovca, ki mi govorijo o epidemiji, se takoj spomnim na kolesarja, ki želi voditi avion. Sreča tam je naslednja, da mu tega nihče ne bo dovolil. Težava Slovenije je pa v tem, da se dovoli gradbenim inženirjem, obramboslovcem, pediatrom in urologom, da vodijo borbo proti epidemiji. Zakaj govorim o tem? Zato ker, saj vem, da so volitve tukaj, a veste, teh sto dni se bo tako obrnilo, da se tega niti ne zavedamo. Jaz tudi vem, kakšen bo rezultat. In vem, kakšen bo rezultat, zato ker je čisto zadosti, da pogledate ankete, koliko ljudi misli, da delate slabo. Saj veste, ljudje povedo tisto, kar mislite, da mi ne smemo povedati, ampak vi delate zelo slabo. Tudi vem, da se bomo, za razliko od nekaterih drugih držav, v času same priprave na volitve dosti pogovarjali na žalost o epidemiji covida-19. In seveda, skušali boste dokazati, da je opozicija kriva za to, da ste bili nesposobni in da imamo toliko in toliko nepotrebnih žrtev. Vendar tisto, kar vam pa želim jasno povedati ponovno, kakor sem gospe Simoni Kustec povedal. Že prvi trenutek, ko ste prevzeli oblast, smo vam Socialni demokrati in opozicija kot celota nekaj ponudili. Povedali smo vam, da se vsi zavedamo, da je epidemija zelo resna stvar in da smo pripravljeni v času epidemije se ne obnašati kot neka običajna opozicija, ampak skupaj pripravljati najboljše ukrepe. Ne vem, če se spominjate, vam govorim zato, gospod minister, ker ste kontra govorili grde in napačne in lažne stvari, in mene je strah samo tega. Jaz na področju zdravstva vem, kako ste udarili mimo. Kaj če ste tudi na področju ostalih stvari, o katerih ste govorili, tako usekali mimo? Poglejte, že pri prvem PKP, ne samo da smo govorili, kaj so naši predlogi, pripravili smo vam priročnik. Fizično smo ga predali predsedniku Vlade. Upoštevano je bilo točno toliko, kolikor si zamišljate. Ni bilo upoštevano. Potem pa smo prišli Socialni demokrati, tudi druge stranke opozicije, s celo vrsto konkretnih predlogov. Nedolgo nazaj sem vam prebral samo izsek 34 predlogov, ki so od vašega prevzema naprej bili predmet predlogov s strani opozicije do koalicije s predlogom, da jih upoštevate. Da vas spomnim. Ena prvih razprav na odborih preko pisnih poslanskih vprašanj in pobud, lahko vam naštejem, jih imam pred sabo, je bilo, da smo mi zaznali, da imamo v Sloveniji težavo, da se ljudje bojijo cepljenja, da se bojijo cepljenja in da bo prej ali slej za covid-19 cepivo iznajdeno in registrirano in lahko uporabljeno in da, če hitro ne stopimo v eno široko akcijo medsebojnega informiranja in odprtega dialoga, bomo imeli težavo. Če pogledate vse odgovore Vlade, vse odgovore pristojnega ministra, boste videli, da so bili ti dobronamerni, najbolj koristni pozivi opozicije vrženi v koš. Naslednja zadeva, o kateri želim povedati. Zelo hitro smo vas opozorili, da v bistvu, če želimo obvladati epidemijo, je potrebno zaupanje splošne javnosti. Zaupanje splošne javnosti se na tri ali štiri načine ustvarja. Prvo je tole, da strokovne stvari govorijo strokovnjaki s konkretnega področja. Milijontič bom sedaj povedal. Če imamo težave z očmi, ne gremo k dermatologu, če imamo težave z onkogenim obolenjem, ne gremo k urologu, če imamo infekcijsko bolezen, ne gremo k pediatru. Če pa imamo opravka z epidemijo, pa ne želimo k nikomur od teh iti, želimo imeti epidemiologa. In epidemiologe ste v celoti izločili. To se je videlo, to se tudi dokazuje na pristojnih preiskovalnih komisijah in to bo glavni razlog, zakaj so ukrepi nesistematični, nepredvidljivi in ne vzbujajo zaupanja. Nato sem, Socialni demokrati smo in tudi širša opozicija preko različnih metod, ki jih imamo mi na razpolago, opozarjali, predlagali in prosili. prosili. Spominjam se, ko v nekem trenutku, ko sem ponovno opozoril, predlagal vaši vladi, da to je grozna težava, ki nam bo povzročila, da bomo zelo slabi kot država, je vlada nekaj naredila, kar se mi je zdelo sicer okej. Odgovorila mi je: »Potem pa vi predlagajte, kdo naj bodo člani te skupine in kako naj delujejo.« Kolega Židan, nimamo interpelacije ministra za zdravje, ampak ministra za notranje zadeve. Nimamo interpelacije vlade in ukrepov Vlade, ampak imamo konkretnega ministra s konkretnimi učinki. Predlagam, da se vrnete k vsebini. Izvolite. **Nadaljevanje MAG. DEJAN ŽIDAN (PS SD):** Poglejte, lahko mi tudi direktno rečete, ti si opozicija, bodi tiho. Lahko mi tudi rečete, nimaš pravice odgovarjati na to, kar je ta minister, vaš minister, vaš podpredsednik trdil. Lahko mi rečete, samo potem bom pa jaz povedal, da smo pa prišli neposredno v diktaturo. Dokler pa smo v parlamentarni demokraciji, jaz kot opozicijski poslanec imam pravico odgovarjati na njegove zgrešene trditve.

Zagovor ministra tukaj je bil, da je jasno pokazal, kdo je resnični minister za zdravje v tej vladi. On je govoril o tem. Saj, poglejte, ko so bile tiskovne konference, kdo je predlagal odloke. Odlokov niso predlagali epidemiologi. Namreč, jaz moram o tem govoriti zato, ker so potem napačni očitki, ker jaz vem, da so predvolilne narave, ampak so pa napačni. Naslednja zadeva. Minister, kar ste zgrešili v celoti. Vi nas napadate, kako smo napačni pri našem odnosu do epidemije. Pa se zavedate, da je Poslanska skupina Socialnih demokratov bila prva, ki se je v celoti prijavila na vakcinacije, na cepljenje? Ali veste, da smo mi bili prvi, ki smo pa zahtevali nekaj; da ne želimo prednosti. Da nas je potrebno cepiti takrat, ko bodo podobno pravico imeli vsi zaposleni. Vseh 350 v tem državnem zboru. In smo se cepili, pa nismo tega obešali na veliki zvon, razen takrat, ko se nas je vprašalo. Govorim o tem, da stvari se pokažejo z dejanji, ne pa z besedami. Tisto, kar bi vam rad tudi povedal: Socialni demokrati, opozicija, strokovnjaki, skoraj že leto dni opozarjamo, da večina onih držav, ki so mogoče nekoliko večje, imajo več strokovne infrastrukture, trdijo, da se celo en primer na sedem tisoč zgodi zunaj, okužba, vse ostalo znotraj. Zaradi vaših vaših − vi sami ste se s tem hvalili −, je bila večina ukrepov usmerjena v odprti prostor, kjer so ljudje najbolj varni. Za zaprti prostor, kjer so pa res ogroženi, pa za razliko od drugih držav nismo bili sposobni niti nabaviti navadnih čistilcev zraka za 200 evrov, kar so jih nabavili v Avstriji, v Nemčiji, v Kanadi so šli na dvojne, v Ameriki in tako naprej. Zakaj? Ker so s tem varnost otrok povečali za štirikrat v zaprtem prostoru. Poglejte, ne bom več − nič se bati, gospod podpredsednik, gradil, boste videli zelo vljudnih poslanskih vprašanj, če boste kdaj imeli čas, da jih pogledate. Vljudnih poslanskih pobud, marsikatera zveni skorajda kot prošnja. Kaj vas prosimo? Da naredimo skupaj! Pa ne zato, ker mislimo, da je pri nas, na levi strani ali pa levi in sredini, vse znanje tega sveta, ampak zato, ker se pogovarjamo ponižno s strokovnjaki

Poglejte, saj jaz se zavedam, v kakšni državi živimo. Bom pa končal samo takole. Da drvimo v diktaturo, ste krivi vsi, ki jih podpirate. Hvala. Poglejte, kolegi, vložili ste interpelacijo z naslednjimi točkami: odgovornost … / nemir v dvorani/ Prosim za pozornost, ker očitno tisti, ki razpravljate o interpelaciji kot sopredlagatelji, niste niti točk prebrali. Prva točka, odgovornost ministra za soustvarjanje izrednih razmer v državi z ravnanjem Vlade Republike Slovenije in njenih ministrov; odgovornosti ministra za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani je druga točka. protiustavno delovanje ‒ omejevanje človekovih pravic z vidika utemeljenosti z vprašljivo aktivacijo 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Točka štiri, nezakonita politizacija, militarizacija policije; ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policije, predstavnikov sindikatov, neodvisnih državnih organov in strokovne javnosti, ki na kakršenkoli način opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra; nezakonito zaposlovanje v policiji ter nedopustne in nezakonite grožnje z odpovedjo delovnega razmerja predstavnikov sindikatov in zaposlenih v policiji, ki opozarjajo na nepravilnosti, in zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitve dolžnega ravnanja, s tem ko ni prijavil kaznivega dejanja, s katerim je bil seznanjen. Poglejte, kolega Židan, tukaj ni popolnoma nobene zadeve v zvezi s covid ukrepi, neposredne povezanosti z ministrom. Tam so sprejemane odločitve Vlade in tako naprej. Skratka, ne govoriti o vsebinah, ki jih niste zapisali v interpelaciji in se ne nanašajo

besedo za postopkovno Matjaž Nemec. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Ni bilo treba, da ste prebrali tisto, kar znamo tudi mi sami. Tisto, kar me skrbi, spoštovani podpredsednik, je, kje ste bili in kaj ste počeli toliko ur, kajti če bi vsaj s kančkom ušesa ali pa česa drugega prisluhnili ministru, bi videli, kaj vse je minister danes govoril. Govoril je o Masleši, govoril je o županih, govoril je o podmladkih, govoril je o vsem in razprava je tekla in nemoteno smo opravljali svoj dialog, spoštovani podpredsednik. To je tisto, kar dela parlament in parlamentarizem demokratičen, tako kot je kolega Židan rekel, da ne zaidemo v diktaturo. Vi žal ‒ ne vem, zakaj ‒ čutite to potrebo,

ko se je dopuščal dialog medsebojni in predvsem bi morali iskati kriterije v ministru. Kajti, on je vselej postavljal zelo širok okvir dialoga. To, kar pa počnete danes in sedaj, je vselej na način, da omejujete dialog opoziciji. To je nepravično, to je nekorektno, to je nedemokratično. In prosim, dajte se brzdati, ne vem, kakšna notranja sila vas sili v to, ampak da nenehno

razprava teče tako, kot ste jo zastavili z uvodno predstavitvijo in stališči poslanskih skupin ‒ in v gradivu, ki ste ga vložili, in v gradivu, ki ste ga dobili kot odgovor na tisto, kar ste vložili.

da smo si čisto na jasnem. Rekel bi, držite se vsebin, ne iti v neke te verbalne bravure, ki nimajo nobene vsebinske podlage. Kolega Nemec, prosim, da ne motite in ne skačete v besedo. Boste dobili besedo, če boste zaprosili. Nataša Sukič ima postopkovno. Ja, spoštovani predsedujoči, poglejte, malo ste se znašli v škripcih, kar se tiče vaše presoje vatlov. Prejle smo poslušali kolega Doblekarja o ajzenponarjih iz leta 1988, ministra Hojsa, ki je danes govoril marsikaj drugega, ki se ni držal izključno teh sedmih točk interpelacije, ampak je šel širše, in potem prosim, moj postopkovni predlog je, da razumete, da če nagovarjamo ministra Hojsa danes, da polemiziramo z njegovimi izjavami, ki so segale mnogokrat tudi onkraj te interpelacije, in zato je logično, da naš odmev tudi seže onkraj te interpelacije in da pač imate to uvidevnost, da to pač

Najprej to poglejte, ker ste že vse zapeljali. Kolega Pavšič prej je govoril o vsem mogočem, samo o vsebini interpelacije ne. In tako naprej. Skratka, držite se sami svojih kriterijev, ki ste jih postavili in pa vsebine, ki ste jo zapisali. Mag. Marko Koprivc, imate postopkovni predlog. Izvolite. Gospod podpredsednik, to, kar počenjate, bi lahko rekel, da je naravnost smešno; pa ni, je žalostno. Do zdaj je lahko potekala razprava normalno in tudi zelo široko in te širine nismo zastavili v demokratični opoziciji, ampak to je zastavil Hojs, gospod iz SDS. In tako naprej. In nepravično, neprimerno in nedostojno je, spoštovani podpredsednik, da ko vi pridete, začnete vedno na isti način omejevati opozicijo. Kolega Dejan Židan je imel odlično razpravo in ni v ničemer presegel dosedanjih razprav, ampak res v ničemer, ker epidemija je ena od ključnih točk, ki jo je Hojs izpostavljal. Prosim res, ne se smešiti, ker to, kar pa zdaj delate, je pa naravnost smešno. Naravnost smešno, če ne bi s tem resno omejevali in kazali tendence, da želite pač ukiniti parlamentarizem ob sklicevanju na vaš poslovnik ‒ vedno eno in isto. Imejte enake vatle za vse, ker trenutno ste podpredsednik parlamenta, ne poslanec Janševe stranke. Imejte pač … Ko tam sedite, če sploh kdaj / nerazumljivo/ nikoli, javite se pa razpravljajte, enak kot mi. Saj imate to možnost, saj ste tudi poslanec.

Več kot očitno je bilo. Prej so tam govorili o nekih ajzenponarjih iz leta 1989 in o velikih junaških bojih osamosvojiteljev, pa niste nič rekli. Hojs je govoril o vsem mogočem, ne samo o epidemiji, o ukradeni vili Socialnih demokratov, pa se noben ni odzval. Dejanu Židanu ste pa vzeli besedo, zato ker je začel zadevo z epidemijo, zaradi katere smo tudi med drugim interpelirali Aleša Hojsa, zaradi odlokov, ki so se sprejemali protiustavno. počasi, kolega. Glejte, prej sem opozoril kolega Židana, da je interpelacija ministra Hojsa z vsebinami in točkami, ki ste jih navedli. Nimamo interpelacije ne ministra za zdravje in ne Vlade Republike Slovenije. Jaz sem samo to opozoril. In če boste prebrali ponovno razpravo kolega Dejana Židana, boste ugotovili, da ni govoril praktično popolnoma nič,

zato ker so ljudje, ki to področje bolj poznajo kot jaz, dokler pač nisem tukaj sedel in ugotavljal, kaj gospod Hojs govori: napada župana, ki ni prisoten, obnaša se kot minister za zdravje, kar vem, da je marsikateri napačen odlok bil njegovo maslo. In jaz sem odreagiral na njegove besede. Tisto, kar pa želim povedati: jaz si želim samo nekega enakopravnega odnosa, pa kdorkoli sedi na vašem mestu tam. Vem, da se predsednik, podpredsedniki menjujete na dve uri, ampak vem, a boste nas prisilili, da bomo gledali na štoparico, kdaj je Tina, kdaj je ta iz opozicije, ki ni opozicija, ampak je koalicija, oziroma kdaj je Zorčič, ki tudi najbolje včasih ne ve, kje je, in kdaj ste vi. Ali moramo res sedaj na to tempirati svoje delo ali bomo pričakovali, da bo nek enakopravni odnos? Pa še nekaj bi rad opozoril. Opozicija je po definiciji šibkejša stran. Šibkejši strani se zaradi v bistvu etičnega odnosa včasih, čeprav je to nenapisano pravilo, tudi kakšen korak več dovoli. Čisto nesprejemljivo pa je, da se dovoli manj, zlasti pa, da se opoziciji dovoli manj kakor podpredsedniku SDS, ki je istočasno šef najbolj represivnega resorja v tej vladi; človek, ki mora biti najbolj nadzorovan v tem parlamentu. Pa ne morete nam dovoliti manj kot njemu!

samo opozoril sem vas, kolega Židan, samo na to, da ni interpelacija ministra za zdravje ali Vlade, ampak je ministra za notranje zadeve. / oglašanje iz dvorane/ Postopkovni predlog ima Robert Pavšič. Jaz, predsedujoči, protestiram. Dajete me kot nek eksemplaren primer o tem, kako se ne sme razpravljati, pa naj vam samo prvo točko preberem iz interpelacije: odgovornosti ministra za soustvarjanje izrednih razmer v državi z ravnanjem Vlade Republike Slovenije in njenih ministrov. Mi lahko govorimo o čemerkoli v zadnjem letu in pol, zato ker vsaka stvar, ki je v zvezi z delom ministra Hojsa ali Vlade Republike Slovenije, je stvar vsebine te interpelacije. In če smo poslušali že na začetku v obrazložitvah o epidemiji gor, epidemiji dol, virusih, protestih, maskah, metanju mask, širjenju virusa, cepljenju, ne vem, zakaj ne bi mogli tega početi v razpravah. Tako da, kar počnete, predsedujoči, ni prav in niste fer. Mislim pa tudi, da vaša interpretacija interpelacije ne zadosti vsebinskim niti ne poslovniškim zahtevam.

interpelacije in tudi se je skliceval na to, kar je minister Hojs v začetku, v uvodu tudi povedal; predlagam, v kolikor seveda niste vseh 16 ur razprave poslušali, da prekinete to sejo, si pogledate magnetogram, v katerem je lepo − pa še vam lahko povem, v katerem časovnem terminu − govoril, pa si to pogledate. In potem tudi pustite našo razpravo takšno, da bo sledila tudi odgovorom ministra. Absolutno predlagam, ker verjamem, da niste mogli 16 ur poslušati, da prekinete to sejo, si preberete magnetogram in potem lepo nadaljujemo s to sejo. Kajti takšno skakanje v besedo poslancem opozicije je nedopustno. Hvala. Hvala lepa. Bomo nadaljevali sejo. Ker sem spremljal, razen ene kratkega obdobja vmes, praktično vso sejo. Predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Sukič Nataša − postopkovni. Spoštovani predsedujoči! Glejte, še enkrat vas prosim, da prenehate − to je moj postopkovni predlog −, da prenehate res sekati naše razprave. Kajti s takimi provokacijami opozicije ste eden izmed tistih, ki soustvarja izredne razmere v državi, s tem ko ustvarja kaos v parlamentu. Čisto preprosto. Takšne metode provokativne, ki jih izvajate tudi vi danes na žalost tu, pa že večkrat v zadnjem obdobju, pa jih ustvarja tudi minister Hojs s svojimi tviti in tako naprej. To so te stvari, spoštovani. Provokacije; provokacije v parlamentu, provokacije ljudstva, to soustvarja izredne razmere in kaos v državi. Tako prosim, da prenehate s to nevzdržno prakso. Hvala. Mislim, da je dolžnost predsedujočega pač, da opozori, kadar misli, da zadeva ne gre v pravo smer, kar zadeva diskusijo. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Anja Bah Žibert. BAH ŽIBERT (PS SDS):** Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Dober večer vsem skupaj, morda tudi tistim, ki nas še gledajo in poslušajo! Nekateri zagotovo, kajti vmes, ko je sedaj potekal ta pingpong, sem dobila kar nekaj sporočil z naslednjo vsebino. Če povzamem skupaj: »Abstinenčna kriza na levi strani je vse hujša. Tako huda je, da pravzaprav niso več sposobni nekega normalnega komuniciranja, ampak gre prav že za pobalinsko obnašanje.« To vam sporočajo državljanke in državljani. Seveda vi lahko govorite o anketah, lahko govorite o meritvah javnega mnenja, ampak edino verodostojno je tisto, kar povedo državljani sami. In v odgovor moram podati zadeve, ki ste jih izpostavili. Zdaj, če bo nekdo rekel, da niso del interpelacije današnje, so del vaših nastopov. Zdaj, najprej, da se

Eni in isti. Ampak govorimo pa, danes pa poslušamo, da mi uvajamo diktaturo. Samo, če ni po vaše in tako, kot hočete vi, potem je v državi diktatura in fašizem. To je vse, kar znate. Ampak dajte se, prosim, v roke vzeti in vedite, da je zdaj nekdo drug na oblasti in da pustite, da delamo. Zdaj pa še odgovore na konkretne zadeve, ki ste jih obtoževali ministra. Kar naprej, veste, poslušam o tem, kako je bila podana neka kuverta o njegovem odstopu. A poznate vi kuverto gospoda Šabedra? SDS):** In kakšna je bila ta kuverta? Bila je z odstopno izjavo

Torej je imel vse čas kuverto na mizi. Tako nehajte s temi kuvertami. Pri vas so ministri odstopali in dajali kuverte, pa se s tem niste ukvarjali. Naprej. Omenjali ste, da se ne sme omenjati nekoga, ki je bil nekoč prvi mož Kriminalistične policije, potem pa je bil v politiki v SD. Zakaj se ga ne sme omenjati? Govorite o politizaciji danes, da danes, da se dogaja na policiji, pri vas so pa dobesedno izhajali iz vrha kriminalistov v vaše vrste. To so vaša dvojna merila. zanimivo je, ampak mislim, da je to samo v tem državnem zboru in da tudi ljudje tako ne gledajo, vi ste dobili za uspešno predsedovanje na področju notranjih zadev celo nagrado države

dobro delo interpelirajo. Ampak, kot rečeno, to je v tem državnem zboru. To ni tisto, kar mislijo ljudje. Govorilo se je veliko o politizaciji pa zakaj se nihče ne spominja, kako so sindikalisti, policijski sindikalisti, prijavili bivšega ministra Poklukarja zaradi zaposlitve Rupnika. Gospoda je zaposlil v svojem kabinetu. Ampak veste, kje je delal? V Gotenici. Gotenica sodi po tej hierarhiji oziroma organigramu pod Urad za logistiko, ampak Rupnik pa je bil kot predstavnik kabineta kar lahko v Gotenici in vsi so vedeli, zakaj. Zato, ker je bil tam doma in je rabil daleč na delovno mesto. In policisti so to prijavili tudi zato, ker so sami povedali, da se vozijo po 100 kilometrov na svoja delovna mesta, pa se jim ne pomaga, da bi dobili službo kje bližje. To je politizacija, spoštovani, in to se je dogajalo! Kar se pa tiče shodov in tako naprej. Vi lahko danes govorite, da vam nihče ne more vzeti pravice do shodov. Res je, nihče. Tudi do tega, da se udeležujete različnih prireditev ne. Ampak poslušajte, če ste odgovorni, ker zelo radi govorite, kako je treba upoštevati vsa pravila v državi, boste pa menda šli na tisti shod, ki je prijavljen. Ali pa boste šli tja, kjer se krši zakon in je neprijavljen shod in smo za to davkoplačevalci dali že več kot milijonov evrov; zato da tam nekdo postavi mikrofon nezakonito, da tam nekdo ima nastopajoče nezakonito in da se nezakonito dobesedno hara po ulicah, da ljudje ne morejo opravljati svojega dela. Poslušala sem celo, da je bila Ljubljana uplinjena. Veste, jaz poznam primere, ko so gospe ko so gospe šle s tega shoda z vozičkom in jih je srečal gospod in je bil malo presenečen − tako majhen otrok − in je pogledal. Veste, kaj je bilo v vozičku? Torbica! Tudi tako so hoteli povedati, kdo hodi na shode in da se na tak način želi dobesedno prizadeti družine in jih upliniti. moj dedek je preživel eno hudo taborišče, kjer se je res uplinjalo, in malo groteskno je, ko to slišim s strani politike in vendarle smo ljudje iz iste države. Naj zaključim samo z besedami, ki ga prinaša oziroma so nam ga v ta državni zbor prinesli skavti ob betlehemski lučki, ko so rekli: »Na začetku je beseda. Če je lepa beseda, se govori in lepo dela vse naprej. Če je beseda na začetku grda, se počne vse grdo, se gleda grdo in se dela grdo.« Spoštovani, poskušajte priti enkrat na to stran lepega. Še nekaj, to pa za čisti konec. Laž, laž, laž, da ni bilo nadzorov. Bili so nadzori nad poslanci. Bili so, ampak tej zadevi še vedno nismo prišli do dna. Ampak so bili! Ena od poslank ima zelo konkretne stvari in zadeva seveda še ni zaključena oziroma nekateri jo želijo spraviti pod preprogo. Je pa res, da bolj kot to je nekoga drugega zanimalo to, da je tisto, kar je na koncu prišlo ven, da se je zgodilo na tožilstvu, da so uhajale informacije o hudih mafijskih poslih. Iz tožilstva si je nekdo želel, da je prišlo to iz policije in da bi za to bil odgovoren gospod Hojs. Ampak tudi to se mu je izjalovilo.

Na tisti del, ko je zopet tudi ta poslanka omenjala enega župana. Saj niste razumeli, kaj vam hočem povedati, da če govorimo o prijaznih, betlehemskih, mirnih, spoštljivih in etičnih stvareh, potem napadajte ljudi takrat, ko so prisotni, da se lahko branijo.

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Predno dam nekaj pojasnil, zgolj samo tudi vam v nekako vednost. Vsakič, spoštovani podpredsednik, ko se vi pojavite na tistem stolu v tej dvorani, pa ne bom rekel, da rata kaos, ampak malce završi. In to se zgodi ponavadi zato, ker se vsebinsko vtikate v razprave poslank in poslancev. Pravite, da imate enake vatle za vse, pa smo ravnokar videli, da temu ni tako. Tako lepo prosim, slabi dve uri sta še pred nami in nekako ne zdi se mi v redu, da se bomo opolnoči prerekali s postopkovnimi predlogi in nekakšnimi zadevami. Tako da se tudi vi, prosim, lepo držite poslovnika, no, in brez težav. Gospa Anja Bah Žibert. Ko govorite o odstopu ministra za notranje zadeve pa o nekih kuvertah v prejšnji vladi, bi samo eno zadevo rad pojasnil. Glejte, minister za notranje zadeve je takrat na tisti dan, ko je pač odstopil, se zdaj ne spomnim, kdaj je bilo, povedal, da nepreklicno odstopa z mesta ministra za notranje zadeve, da je svoj odstop že posredoval predsedniku Vlade Janezu Janši. To je povedal na novinarski konferenci, medijem v oči, ki seveda so to objavili, in da je gospod Janez Janša njegov odstop sprejel. Isti trenutek je seveda odstopil tudi, ali pa že prej, generalni direktor policije Travner. In minister, kljub temu da ste vi odstopili, ste danes še kar tukaj. Ampak veste, kaj mene res zanima? To bi res prosil, da mi poveste. Ta kuverta, famozna, povejte mi, ko je prišla od predsednika Vlade nazaj k vam, ali je bila odprta ali je bila zaprta. To mene res zanima, da vsaj vem: ali se je on zlagal ali se vi vseskozi lažete. Ker to je toliko neposredna zloraba naših pravnih institutov in tako nevaren precedens − in jaz sem vam že povedal nekajkrat, ko sva govorila v tej dvorani, da vas bom na to vedno spomnil. Ker to, kar ste storili vi, minister, da ste javnosti sporočili, da nepreklicno odstopate z mesta ministra za notranje zadeve, in potem kar utihnili, kot da se ni zgodilo nič, to je evropski, ne samo slovenski precedens. Tako bi si mogoče parolo nepreklicnega odstopa lahko zapomnili, če si že zapomnite vse druge stvari, ki se v tej dvorani pojavljajo, pojavljajo, kakorkoli. No, preden pa … Bom si vzel nekaj časa za tole, da še pojasnim to, kar je bilo povedano nekoliko prej, in to, kar je bilo obelodanjeno, kaj vse se preiskuje in kaj ne. Kolega Kaloh je prej govoril o zadevah, vezanih na uporabo plinskih sredstev in prisilnih sredstev, češ da je komisija ugotovila, da je bilo vse okej, super, brez kakršnihkoli problemov. Ne, seveda to nikakor ne drži in za to obstajajo zelo zelo zelo jasni dokazi. Tukaj pred sabo imam poročilo komisije za preveritev uporabe teh prisilnih sredstev. Kot vidite, je zelo počrnjeno, ker ne vem, za kaj vse so ti podatki tajni, razen seveda, ko gre za osebne podatke, kar je povsem razumljivo. No, ampak, komisija je ugotovila, da da je na velikem številu pridobljenih posnetkov policijske enote vidna le uporaba prisilnih sredstev, niso pa posnete kršitve, kar v določenih primerih poraja dvom, ali je do množičnih kršitev sploh prišlo. Drugič, komisija je tudi mnenja, da na Celovški cesti ni bilo nobenih razlogov, da se množice iz specializiranega vozila z vodnim topom ne opozori na morebitno uporabo prisilnih sredstev. To ni bilo storjeno. Tretjič, kot nestrokovno je komisija ocenila dogodek, ko so pripadniki Policijske postaje Ljubljana v smeri Čopove proti Prešernovem trgu izstreljevali plinske naboje z napačno izbiro − z daljšim dometom −, ki so padali na navedeni trg, kjer ni bilo nikogar, ki bi kršil javni red in mir. Trg je bil skoraj prazen, plin pa se je širil proti pripadnikom drugih policijskih enot iz Murske Sobote in proti mimoidočim. Torej minister, kajne, in kolegice in kolegi tamle, ne govoriti, da je bilo vse v redu, če več kot očitno ni bilo vse v redu in to ugotavlja policija sama. Pa saj vendar so ti dokumenti javni, pa … V čem je težava? Kot da smo vsi tukaj neumni, pa da nič ne preberemo. Tako prosim, dovolj je tega zavajanja, no. Ker se ustvarja nek vtis, češ kako perfektno vse deluje, v ozadju pa nek hud hud hud vzvod za prevzem vseh področij slovenske policije. No, in če se na hitro vrnem še na preiskovalno komisijo, ki preiskuje to, kar očitamo ministru Hojsu in je bilo v določenih delih že dokazano, to njegovo politično vmešavanje v delo policije in podajanje direktnih navodil, je iz preiskovalke – če jo je seveda kdo spremljal – in tudi iz njenih poročil, jasno, da minister daje direktne usmeritve. Nenazadnje je zelo zelo pojmljivo dejstvo, da je tam neka prijateljica predsednika Vlade in njenih prijateljev na NPU, ki med drugim, spoštovani minister, še vedno delovno mesto zaseda nezakonito, to vam je sodišče tudi povedalo, pa seveda te sodbe sodišča ne spoštujete, nekako delate za prijatelje. To se lepo vidi, kajne, ker ko je bil odrejen nadzor pri preiskavah ministra Počivalška − zdaj to vemo vaša televizija, Nova24, je vedela o preiskavah in bila obveščena o tem, kaj se bo zgodilo, dan prej, preden so se te preiskave zgodile. Seveda, ste vi to potem preobrnili na nas poslance in na druge medije, češ da mi imamo lovke, ker smo del te globoke države, seveda, katero tvorite vi sami. Če greva še nekoliko naprej v področje preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija je zaslišala že kar nekaj prič, od bivših direktorjev do preiskovalcev, od tistih, ki so vam še zvesti, do tistih, ki vam niso več, in do tistih, ki ste jih načrtno in kar nekako nesramno umaknili s položaja, zato da dosegate svoje cilje. Ali veste, minister, vi lahko ves čas hodite na ta OKC, CVZ, karkoli, saj je vseeno, seveda po nekih končanih dogodkih in oziroma če že, greste vmes, ste tam tiho in opazujete. Zdaj pa, saj mi nismo nori tukaj, da bi vam verjeli, da ste vi tam tiho in zadevo samo opazujete, ker to pač ni vaš način dela, saj to vidimo ves čas, da redno in

da so bili ti pritiski vršeni tudi na teh centrih, na tiste ljudi, ki so tam seveda delali. No, pojdiva naprej. Kot sem že povedal, je to, da informacije z vašega ministrstva seveda curljajo naprej vašim prijateljem, ki so v določenih preiskavah, vsi ti, ki pa so bili zaslišani, v večini, no, seveda govorijo, da so pravzaprav ti pritiski, ki jih vršite nad tem slovenskim FBI oziroma Nacionalnim preiskovalnim uradom, resnično veliki. Marsikoga ste umaknili v te, tako imenovane, delovne skupine, ki ne služijo nikomur. To so ti kazenski vodi pravzaprav, ker ljudje so umaknjeni in nimajo dostopa do nikakršnih podatkov in lahko v bistvu dostopajo zgolj in samo do elektronske pošte. Seveda to tudi državo nekaj stane in ta krivda je zgolj in samo na vas. No in celo na tej preiskovalni komisiji so nekateri vaši člani tam spraševali, zakaj pa se dogajajo te preiskave. Pa so vam policisti pa preiskovalci jasno povedali, da zato ker je policija za to, da preiskuje kazniva dejanja. In v teh primerih, ki se preiskujejo; torej zoper stranko SDS, zoper ministra Počivalška, zoper nenazadnje marsikoga, ki je blizu Vladi in pa vladajoči stranki, je zato, ker obstajajo sumi storitve kaznivih dejanj. Če grem še malenkost dalje in grem na direktorja, trenutnega direktorja Generalne policijske uprave, ta človek pravzaprav ne goji nobenega zaupanja ne v policiji, še manj pa v javnosti. Ta človek, ki ste ga vi pravzaprav poklicali iz upokojitve, je nekako sinonim za to, kar mi očitamo tudi vam, da vi preko njega direktno vplivate na kadrovanje v policiji in s tem tudi vplivate na politizacijo policije v njeni celotni domeni. te domneve o političnih pritiskih so bile v delu preiskovalne komisije že dokazane, jaz sem prepričan, da bo tako vmesno kot kočno poročilo to jasno dokazalo. Tudi to, kar se dogaja na NPU, še enkrat vam povem minister, vztrajanje vaše politike oziroma vas osebno ali pa kogarkoli drugega, da Petra Grah Lazar deluje na položaju direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada, je protizakonito. To je odločilo sodišče, ki vam je naložilo, da morate na to mesto nazaj zaposliti bivšega direktorja, ki je bil razrešen. Ampak dobro, glejte, meni je v kočni fazi vseeno, kdo zaseda to mesto, če je za to mesto kompetenten in ima izkušnje za to. Ta jih pač nima. Nikakršnih. potem gospod Travner, saj prej sem povedal, da je odstopil skupaj z vami, samo da njega res ni več tukaj, vi ste še, ki je jasno povedal, da mora marsikdo iti, da mora iti Boštjan Lindav in da je to naročilo politike, da to bo vedno zanikal, ampak to je naročilo politike. In že takrat je potem Travner, ki je očitno zelo veliko rad govoril, tudi gospe Bobnar omenjal, da je edini pogoj s strani politike za njegov prevzem funkcije bil ta, da zamenja direktorja Muženiča na NPU in pa seveda tudi njega, torej Boštjana Lindava. Tako je povsem jasno, če se zelo dobro poglobite v delo preiskovalne komisije, jaz sem to bral celo soboto, tako kot ena zelo zanimiva kriminalka se bere, najdete notri polno indicev, minister, kako vi osebno in s svojimi drugimi ljudmi vplivate na določene postopke, ki niso v vaši pristojnosti, in seveda se vtikate tudi v predkazenski in kazenske postopke. In z vsem tem minister pada ugled slovenske policije, pada to, kar smo krojili kar nekaj let. Nenazadnje so pričali tudi številni, ki so se sami iz policije umaknili, ker jih je sram, da bi delovali na ministrstvu, ki ga vodite vi, ki deluje tako nestrokovno in tako politično. Tudi mnogi, ki so v policiji delovali več kot 30 let na strokovnih področjih in so sedaj umaknjeni nekam, kjer ne morejo delovati. Tudi to, da ste gospo Tatjano Bobnar zdaj umaknili tja v Tacen, priča o tej bolestnosti, ki jo imate na Ministrstvu za notranje zadeve. Prva je ta, da je državni sekretar Kangler baje ni želel gledati po hodniku, pa da je šla na nek drug konec pisarne, potem je bil problem, ker je bila na onem koncu pisarne, pa je tam ravno vhod, pa so ljudje hodili mimo nje, pa zato, da je ne bi videli, jo je bilo treba nekam drugam umakniti. Nekako kot da smo v nekem filmu in da se to realno ne dogaja na strukturi, kot je slovenska policija in Ministrstvo za notranje zadeve. V vsem tem so bili razširjeni tudi so bili razširjeni tudi predmeti preiskav v zvezi s to epidemijo in vašim vmešavanjem v politične strukture in mislim, da je to ustrezno treba tudi raziskati.

preko Twitterja, ne samo direktno ali indirektno, in česar še vsega ne poznamo. To v policiji pač v teh razmerah enostavno škoduje. Kot rečeno − in to sem že povedal −, je ugled policije na samem dnu in tako nizko, kot je danes, minister, ni bil še nikoli. Verjamem, pa se bom sedaj ustavil, da imam še nekaj minut za zaključek, da so bili očitki iz interpelacije jasno pojasnjeni in seveda tudi brez težav dokazljivi. Nekako pa vseeno potihem upam, da se bo nekdo, sploh tisti, ki ste jih na začetku tukaj iz Desusa žalili, češ da ne paše v politiko, da imajo zmešano vodstvo in ne vem kaj še vse, sedaj sem že pozabil, ker je bo to 14 ur nazaj, da pač

Predsedujoči, zgolj kratka replika. Prej sem jasno povedala, da ne vem, zakaj se toliko ukvarjate s tako imenovano kuverto, ki jo je podal Aleš Hojs, če ste imeli ministra, ki je jasno povedal, da je dal bianco odstopno izjavo. Ta verjetno niti v kuverti ni bila. Pa je bila na mizi vašega predsednika Vlade. Samo potem je to povedal šele takrat, ko je predsednik Vlade že odstopil in ko je odstopil tudi Bertoncelj. Takrat je pa Šabeder to povedal naglas. Ampak 14 dni pred tem je dal prvemu ministru bianco odstopno izjavo. In dajte se s tem ukvarjati. Saj vi ste se razpustili. Kaj očitate gospodu Hojsu? On je minister. Predsednik Vlade mu zaupa in dober minister je. Kolega Židan, poglejte, vseskozi hočete povedati, da so to neke klevete, če se omenja Jevšnika,

Obsojam pa predlagam, da date tudi opomni. Gospa je izkoristila priliko in dala repliko na repliko brez tega, da bi ji dovolili. To je v nasprotju z betlehemsko lučko, mimogrede. Hvala lepa za predlog. Mislim, da tale del ni bil nič kaj napačen, ampak da je šlo korektno naprej. Besedo ima Karmen Furman

Interpelacija je dolga, obsežna, jaz bom pa bolj kratka. In sicer, v točki številka dve, če vas citiram, piše: »Policija je s svojim delovanjem povzročila nekajurno divjanje po mestu.« To se bere tako, kot ko da so policaji sami razbijali po mestu, sami so se poškodovali, sami so uničevali avte, sami so uničevali tujo lastnino, metali petarde pod konje. Poglejte, razumem, ste opozicija, minister vam ni pri srcu, ni vam všeč, ampak ta stavek, »Policija je s svojim delovanjem povzročila nekajurno divjanje po mestu«, je v prvi vrsti žaljenje policije. To se mi zdi res žaljivo do policije. Sami ste napisali tudi »nekajurno divjanje po mestu«. In ja, zaradi tega nekajurnega divjanja po mestu so bile tudi ceste neprehodne. Sploh si ne znam predstavljati, v kakšni stiski bi bila, če bi morala, recimo, v tistem trenutku peljati svojega otroka v bolnico. Hvala bogu, nisem bila na tem mestu. Dokler se nič ne zgodi, so mogoče stvari komu zabavne, mogoče se da opravičevati. Ampak kaj če bi se kaj zgodilo? Kaj če bi bilo kaj hujšega? V nadaljevanju na strani 7 pri točki dve ste zapisali, » … zaradi omejevalnih ukrepov potekajo protesti, ki omogočajo politično izražanje, hkrati pa zagotavljajo spoštovanje samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa«. Verjamem, da ste vsi dobro modernizirani in da lahko na spletu najdete slike. Na teh slikah boste pa zelo težko našli zadostno število ljudi z maskami, distance pa rajši ne iščite. Verjemite, da noben ne stoji dva metra eden od drugega. V 4. točki pa ministru očitate obiske policijskih postaj. On je minister za notranje zadeve. Kam pa naj hodi? Naj hodi na turistične kmetije? Seveda hodi v sklopu regijskih obiskov vlade na policijske postaje. Ampak ker se vam zdi to zelo sporno, mene pa skrbi, da bomo naslednjič tukaj imeli ministra Poklukarja, zato ker hodi po bolnicah in zdravstvenih domovih. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Jerca Korče, za njo pa bo dobila besedo Nataša Sukič. Izvolite. Hvala, podpredsednik. Ja, sem imela danes priložnost praktično celo interpelacijo spremljati od doma in v bistvu, bom rekla, največja bolečina, ki jo imam, je to, da kolegi iz koalicije ne dojamete, da ne glede na našo različnost, na različnost gledanja na neke vsebinske zadeve imamo vendar nekaj stvari skupnih oziroma bi nam morale biti skupne in to je ustava, to so zakoni. In konkretno tretji očitek, ki leti na ministra v interpelaciji okoli protiustavnega omejevanja človekovih pravic, bi moral biti dovoljšen razlog, da tak človek več ni minister. Gre namreč za to, da imamo delitev oblasti v ustavi na izvršno, zakonodajno in sodno. In minister, ki je zavestno – in danes je tudi povedal, da bi to storil še enkrat – protiustavno omejeval človekove pravice, torej brez zakonske podlage, ki bi bila sprejeta v Državnem zboru, je kršil tudi načelo delitve oblasti. Tak človek ne more biti minister. In žalostno je, da to ne spozna večina v tem državnem zboru. Zakaj? Zato, ker tudi, ko se bo oblast zamenjala, ko se bo parlament zamenjal, ko jaz bom poslanka, ne bom poslanka, je popolnoma vseeno, bo ta država ostala. Mi danes tukaj tlakujemo – oziroma vi tlakujete s svojimi ravnanji pot v to, da postane normalno, da ni zakonske podlage in da vlada lahko počne z odloki, karkoli je njej po volji. To je praksa, ki jo vpeljujete. In taka praksa ni škodljiva, ampak je grozna. Zavedanje, da imamo skupno državo in da jo na tak način rušite; in ja, rušite demokratični temelj naše ustavne ureditve. To je grozno, da se pa tega ne zavedate, je pa sprevrženo. In še nekaj: tlakujemo skozi ta vaša ravnanja oziroma skozi ravnanja večine poslancev tlakujemo standarde, kaj je politična odgovornost. Sprašujem se, tukaj bi bila zelo vesela, če bi koalicija imela odgovor, kakšen je za vas danes standard prevzemanja politične odgovornosti. Ni standard več to, da imamo ministra, ki je v sodni preiskavi zaradi davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listih, to ni več standard. Komot si pod temi pogoji minister. Si ujet v nekem pogovoru, v katerem poveš, da so davki glupi, pa če dam to izjavo ob stran, da češ, bomo pa že strli nekomu jajca; sodnikom bomo strli jajca. In to pove nekdo, ki je bil takrat na politični funkciji in danes prevzema oziroma zavzema politični položaj v naši državi. To tudi ni več standard za odstop. To, da imamo ministra Hojsa, če pustimo vse ostale očitke ob strani, ki zavestno še danes za govornico trdi, da bi storil isto, torej brez zakonske podlage sprejemal odloke, rušil delitev oblasti, to je tudi normalno, to tudi ni več standard za prevzemanje odgovornosti. Srčno upam, da se po 24. aprilu posedete v opozicijo, ampak takrat vprašajte, kakšno interpelacijo boste vi še lahko sploh vložili, ker ni več standarda; ker ste jih vi spustili tako nizko, da bi od kateregakoli ministra prihodnje vlade lahko terjali odgovornost. Tega standarda ni več. Ampak vi ste postavili to lestvico! Spustili ste jo tako nizko, da ni več odgovora na to, kaj je politična odgovornost. Ja, ljudje so odstopali zaradi, z današnje pozicije seveda absurdnih zadev, ampak z zavedanjem, da njihov ego in njihovo ime in priimek niso bolj pomembni od države in od tega, da v tistem trenutku postavi sebi ogledalo, prevzame politično odgovornost in s tem naredi nekaj za prihodnost. Torej postavlja higieno in politične standarde nad svoje ime in priimek, nad svoj ego in nad svojo politično funkcijo in svojo korist. In to je vrlina politika! Mislim, da bi gospod Hojs lahko opravljal katerikoli, ne bom rekla katerikoli, ampak marsikateri drug poklic najbrž povsem suvereno in povsem okej. Najbrž je bil najbolj primeren direktor Nove 24, to mu lahko priznamo. Ampak lahko si pa tudi priznamo oziroma jasno povemo, da to ne pomeni, da je primeren za politika. In minister Hojs oziroma gospod Hojs ni primeren za politika! Ni primeren za politika še iz dveh zelo pomembnih stvari. Na žalost smo takega človeka dobili na politični položaj ravno v času epidemije, ko bi moral imeti dve karakteristiki, ki sta pomembni tudi v povsem normalnih razmerah oziroma sta ključni za izvajanje politične funkcije, v času epidemije pa še toliko bolj; in to je, da imaš zaupanje ljudi, pa da znaš komunicirati. Tudi če veste, da minister Hojs absolutno ne zna komunicirati, komunicira na povsem nespoštljiv način, žali, obmetava vsakega, ki podvomi v v neko zadevo, gladko malo brutalno napade z enim tvitom ali pa kar tako, direkt v kamero. Tudi novinarje, Ustavno sodišče. Nič ni sveto. In komunikacija v času epidemije je bila tisto, česar se najbrž tudi vi zavedate, da vam je sfalilo, da je epidemija šla tja, kamor je šla. Ampak ne! Vi ste celo gospoda Hojsa pošiljali kot nekega glavnega komunikatorja, ki se spozna na vse: pa najsibo pravni del, pa najsibo … V zadnjem času smo ga videli tudi glede kadrovanja, energetike, epidemije − skratka, poznavalec vseh zadev −, ki je hodil in te stvari komuniciral z javnostjo s pozicije ministra, predstavnika Vlade. In jasno je ali pa logično je, da so iz komunikacije ljudje postajali zbegani, niso imeli zaupanja. Karkoli je v določenem trenutku Vlada rekla, je zaradi porušenega zaupanja in zgrešene komunikacije naletelo na beli zid. In neuspeh epidemije bi lahko bil razlog oziroma bi moral biti razlog že po drugem valu, da bi tisti, ki bi bil seveda politik, sprejel odgovornost in odšel z oblasti. Ja, včasih se odrečeš oblasti tudi zaradi tega. Lahko odstopiš zato, ker si demokrat in se zavedaš, da odstop ni nič takega, ampak da borba za vsak glas ni vredna, da bi se obdržal na oblasti za vsako ceno. Lahko se greš pa treti jajca ali pa barantati za vsak glas, leteti − najbrž − po pisarnah, ponujati na nek način, ja, kupovati glasove z nekimi bombončki ali pa prelagati točke na neke naslednje seje, zato ker veš, da nimaš dovolj glasov. Lahko si pa normalen demokrat, spoznaš in odstopiš oziroma druga varianta, ko ugotoviš ali pa spregledaš, da bo tvoj odstop pomenil razbremenitev sistema, povrnitev zaupanja, da omogočiš boljšo komunikacijo. Nenazadnje daš mogoče priložnost nekomu drugemu, če vidiš, da si sam tako nesposoben, da ti je spodletelo, česarkoli si se prijel, in da so posledice na ljudeh, na življenjih, če hočete. In potem ste vi nam sposobni očitati, da imamo mi abstinenco, ker nismo na oblasti! Jaz popolnoma nobene abstinence nimam; še več, razumem vas, kako bolj lagodno je biti v opoziciji. In vi očitate abstinenco, ko se oklepate in oklepate že več mesecev oblasti zgolj zato, da še dodatno pokadrujete, dodatno prečrpate denar po takih in drugačnih kanalih do nekih svojih bodisi portalov, preko oglaševanja, in tako naprej. Te zadeve bodo prihajale še sigurno na plano. Pa že, če samo to, kar je danes v javnosti, če je to vrh ledene gore, potem je to groza. In potem ste se sposobni še hvaliti, kaj vse ste vi naredili na račun zapufanja ne ene generacije, več generacij, ki prihajajo za nami, na račun drugih prihodnjih generacij danes tulite, češ ta vlada je pa super. Ja, kot rečeno, gospod Hojs bi lahko opravljal katerikoli drug poklic, ampak za politika je pa skrajno neprimeren in sama sem bila že na hearingu in sem točno ta vidik izpostavila, ker je treba vendarle presojati tudi osebnostne lastnosti posameznika, ali bo sposoben pridobivati zaupanje. Ne, še več, vi ste ga postavili na represivni resor! In ja, tretji očitek interpelacije okoli protiustavnega omejevanja človekovih pravic. Dovolj! Dovoljšen razlog, da gospod Hojs ne bi smel več sedeti kot minister. Žalosti me, res žalosti, da smo zašli v stanje, ko se posameznike vleče za rokav in z njimi počne ne vem kaj, karkoli, da jih danes celo ne bo tukaj, ker nimajo obraza bodisi stati za svojo odločitvijo in reči, podpiram ministra Hojsa, ker je dober minister, in argumentirati, zakaj podporam ministru, ali pa reči, poglejte, stojim za tem, da bom danes interpelacijo podprl, ker ne gledam nase, ne gledam še na dve, tri plače, ki jih imam pred sabo, ampak gledam na to državo, gledam na to, da sem danes s tega stola odgovoren za standarde prevzemanja politične odgovornosti. In še enkrat: močno in srčno upam, da po aprilu se posedete v opozicijo in se zavedate, da kdorkoli od vas bo poslanec, ne boste mogli več nobene interpelacije več vložiti. Ker kaj boste pa zapisali v interpelacijo, če vam ni dovolj to, da je nekdo v sodni preiskavi, da je nekdo ujet pri prisluhih, ko tre sodnikom jajca, če pustimo to šolsko ministrico, ki je nesposobno vodila oziroma je sploh nimamo. Če pustimo to ob strani, vi na konkretnih zadevah padete. In za kaj vse ste vi interpelacijo vlagali! Danes, ko imate pa pred sabo interpelacije, ki stojijo, ste pa obrnili ploščo, ker zamenjate kasetofon, odprete, zamenjate kaseto in trobite. Edina stalnica vseh vaših kaset je to, da je za vse kriva globoka država in mi, ki smo, ne vem, jedro globoke države, mi, ki smo rojeni leta 1990, se ukvarjamo čisto z drugimi stvarmi kot pa s Kučanom, s komunizmom in z ne vem čim. Spoštujemo zgodovino in se je zavedamo, ker je prav, da vemo, kakšna so zgodovinska dejstva in kako smo prišli do samostojne države, ampak ukvarjamo se pa s prihodnostjo, s čisto drugačnimi problemi in težavami. Ampak pri vas bo pa to stalnica. Ker potrebujete teorije zarote, da je to mazilo za vaš motor, ki nenehno brni na isti način: tan-tan, tan-tan, tan-tan. To delate! Hvala lepa. Besedo ima Nataša Sukič, za njo jo bo dobil Matjaž Han. Izvolite.

Govori o ljudeh, ki jih danes, recimo, ni tukaj in ki se seveda ne morejo braniti. Recimo, spet diskreditira in tolče po sindikalistih in si izmišlja, da ne delajo nič in da odžirajo naš davkoplačevalski denar. Čeprav vemo, da obstaja tretji odstavek 89. člena Zakona o organizaciji in delu v policiji, ki jasno opredeljuje, da lahko / nemir v dvorani/ − a lahko, prosim, malo miru, da lahko sindikalni zaupnik opravlja delo profesionalno. To določa tudi 45. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Ampak minister kar dalje laže, laže in laže. In diskreditira sindikaliste. Dalje. Današnjo interpelacijo minister med drugim ponovno izkorišča za diskreditacijo in napade na nekdanjo generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Zakaj? To ve samo minister. Seveda se tudi ona ne more braniti. Ste

Ampak vse to so, spoštovane in spoštovani, tipični prijemi političnega podrejanja in prevzemanja policije. Vse to so v zgodovini že videne avtoritarne metode politizacije in militarizacije policije, ki na žalost zaudarjajo po nekih mračnih časih polpretekle zgodovine. Metodo diskreditacije seveda minister zelo rad uporablja kar na Twitterju. Tako smo državljani svinje, malikovalci Hitlerja pa biseri, sindikalisti pa mevže in lenuhi. in lenuhi. Boste rekli, da so to odlike nekega ministra z integriteto? Niso, spoštovani minister Hojs, niso! Minister je tudi prepričan, da s svojim delom brani javni interes, z vodnim topom, plinom in tepežko ter globami brani javni red in mir; z lustracijo na policiji brani državljane pred silami kontinuitete in zakrknjenimi udbamafijci; z rošadami na NPU, z odstranitvijo vrhunskih kriminalistov Antoloviča in Kekca v neko obskurno kazensko skupino za migracije in v Tacen − ker pač vesta preveč o poslih raznih Počivalškov in Snežičev −, pa brani državo pred gospodarskim kriminalom na način, da odpira oziroma revidira samo določene stare primere. Tiste, okrog katerih je stranka SDS ustvarila razne namišljene afere kot municijo proti političnim nasprotnikom, zapira pa aktualne primere, ki se tičejo ministrov te vlade in raznih prijateljčkov iz omrežij SDS. Logično, ne? Kako pa so ta omrežja nastala? že prva vlada Janeza Janše je s spremembo zakonodaje takrat ustvarila tajkune in posledica so razna tajkunska omrežja, ki se dotikajo in prepletajo tudi s stranko SDS. In to je treba vse pomesti pod preprogo. Minister seveda deluje po standardih te vlade. Spodkopava demokratične standarde, pač zastopa neke partikularne interese, korupcijo, škodljiva, netransparentna in celo nezakonita ravnanja, ampak vse to seveda ni problem. Vse to je na žalost tipično nov modus operandi te vlade, ki ga perfektno, kar sem povedala že v petek, uokvirja točno izjava ministra Vizjaka, bomo že sodniku strli jajca iz afere »glupi davki«. Je minister Hojs slučajno sprožil preiskavo te korupcije svojega strankarskega kolega? Ni! Njega zanima bolj to, da so posnetki domnevno nezakoniti, ne pa samo dejstvo, da je Vizjak kupčkal s prevzemanjem državnega podjetja, svetoval neplačevanje glupih davkov in obljubil, da bodo sodniku že strli jajca. Po dogodkih 5. oktobra bi dejansko pri nas, v naši državi morali zazvoniti vsi alarmi, ker tako brutalne sile minister ni policija proti lastnim državljankam in državljanom uporabila še nikdar: ne v Jugoslaviji in ne v Republiki Sloveniji. Oktobrski črni torek je nevarna prelomnica, ki bi nas morala še kako skrbeti, ne pa, da na desni dobesedno ploskate in skandirate tem brutalnostim izpod taktirke ministra Hojsa in njegove zvestega oprode dr. Olaja. Tako se začnejo svinčeni režimi, spoštovani, tako umira demokracija! Tako se ustvarja, če hočete, fašizacija neke družbe; točno s takimi metodami, ki jih poslanke in poslanci koalicije razumete kot hvalevredna dejanja za ohranjanje javnega reda in miru. Ali je solzivec v očeh starejših, v očeh šolarjev, v očeh otrok na igriščih, naključnih mimoidočih res nekaj, kar je v redu? Ali boste rekli, da niste zaplinili Ljubljane? Sama sem ob pol deveti uri zvečer prišla iz parlamenta in nad ulicami se je vlekla megla, da nisem videla praktično nič. Megla je bila tolikšna, da če bi se nekdo postavil pred vladno palačo, na kateri bi, ne vem, bila z metrskimi črkami iz neona izpisana beseda demokracija, je ne bi videl. Tako gosta je bila megla, spoštovane in spoštovani, če razumete kar hočem povedati? Pa še o solzivcu, ko se sprenevedate, spoštovani kolega Kaloh, Amnesty International je zapisal, »Želijo nas prepričati, da je solzivec varna metoda za to, da se razžene nasilne proteste … To orožje se imenuje manj smrtonosno −“in torej nesmrtonosno”. Res ni zasnovano, da bi se z njim ubijalo, vendar lahko povzroči smrt«. In tako naprej spoštovani, tako da se ne boste sprenevedali. Skratka, imamo ministra, ki misli, da je biti notranji minister nekaj takega kot obračun pri O. K. Corralu, in tak minister bi moral oditi že včeraj. Skrajni čas pa je, da odide danes. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo Matjažu Hanu, prosim vse tiste, ki povzročate nemir v dvorani, da te svoje pogovore opravite pred dvorano in pustite, da tisti, ki imajo še besedo, ali pa tista dva, ki bosta dobila še besedo, opravljata razprave v miru. Besedo ima Matjaž Han, za njim pa kot zadnji mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani minister! Pa naj bo opravičilo, da se v bistvu zjutraj

ki pa seveda ne bodo pripomogle k temu, vsaj verjamem ne, da bom katerega od poslancev oziroma poslank prepričal, da bi podprli interpelacijo, vendar je naloga opozicije, da opozarja na nepravilnosti, ki se dogajajo v družbi, za katere so krivi ministri oziroma ministrice. Najprej upam, da se vsi zavedamo, da ta naša Slovenija ni v zavidljivem položaju, da smo še kar krepko v zdravstveni krizi, ki si je reče covid, da so že novi virusi in da enostavno ne Slovenija, ne Evropa, ne svet ne more priti ven iz tega stanja, ker se včasih verjetno vsi zamislimo, da sanjamo pa izgleda, da ni tako. Slovenija je iz meni neznanih razlogov v situaciji, v kakršni smo. To so bile samo moje sanje. Da pa smo v taki situaciji je pa seveda največje odgovornost vladajoče ekipe. Soodgovorni pa smo – verjetno – tudi v opoziciji kdaj pa kdaj za kakšno stvar. Ampak smo v situaciji, ko bi pričakoval, da bojo to situacijo reševali in da bojo glavni v tej situaciji zdravstveni minister, mogoče celo potem gospodarski minister, ker smo tudi v gospodarski krizi. Ne, ampak v Sloveniji je glavni speaker, glavni človek, ki komunicira vse živo, minister za notranje zadeve. Zaradi tega smo verjetno še v situaciji slabši, kot bi si vsi skupaj želeli. Mi smo prišli v situacijo, spoštovani, ko nas morajo – in to si zamislimo vsi skupaj –, ko nas morajo policisti varovati, da pridemo iz parlamenta do svojih avtomobilov. Tega si v svoji 15-letni karieri nisem nikdar predstavljal, da bo moral mene, vsaj ker se nimam za konfliktnega človeka, kdo varovati, ko bom šel iz parlamenta do svojega avtomobila. In nas varujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. S tega mesta se jim neizmerno zahvaljujem, ker toliko prijaznih ljudi pred parlamentom ni; ko stojijo na snegu, na dežju, na mrzlem in nas varujejo. Policistke in policisti. Če me kdo posluša, vsaj v imenu Socialnih demokratov se jim zahvaljujem. In spoštovani minister, to niso mevže in to niso lenuhi, ampak so policistke in policisti, ki bi verjetno bili raje kje drugje, kakor pa stali pred parlamentom 24 ur na dan. dan. Ker sem rekel, da bom zelo kratek, v tem času hodijo po Sloveniji trije dobri možje; je že mimo, Miklavž je že mimo. Božiček in Dedek Mraz pa še prihajata in jaz imam samo eno željo. eno željo. Ta želja, da ne bo materialna, bom rekel tako željo, da v bistvu nam Miklavž ‒ oziroma Božiček in Dedek Mraz prineseta novo vlado,

In si želim, da bi imel v Sloveniji notranjega ministra, ki bi bil skoraj nevidljiv, ki ne bi komentiral vsake stvari na tem svetu in ki bi se ukvarjal res s problemi policistk in policistov, kjer bi minister za notranje zadeve in vlada jasno naredila ločnico med policijo in med politiko. Želel bi si, da minister za notranje zadeve, naslednji, ne bi operativno vodil policijskih akcij. Neizmerno bi si želel, da naslednji notranji minister ne bi usmerjal aktivnih preiskav v tej naši državi. Še bolj bi si želel, da si notranji minister, naslednji notranji minister ali pa notranja ministrica, ne bi podrejal kadrovskih lojalnih ljudi na policiji. Zelo bi si želel, da ne bi onemogočil neodvisnega dela Nacionalnega preiskovalnega urada. In najbolj bi si želel, da naslednji minister ne bi žalil svojih podrejenih in državljank in državljanov. Upam, da če me Božiček in Dedek Mraz slišita, se mi bo ta želja izpolnila.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. V nogometu kakšna slaba ekipa zabija sama sebi avtogol, današnji opoziciji je pa uspelo zabiti sebi avtointerpelacijo, kar je nov politološki pojem, tako da vam k temu lahko samo čestitam. Kaj ste pravzaprav dokazali z vsemi temi urami razprave, ki smo jih imeli v Državnem zboru, in z gradivom, ki ste ga predložili? Samo dvoje: da se znate neskončno sprenevedati in da vas je neizmerno strah resnice. Da vas je strah resnice, ste krasno pokazali malo prej, ko ste se spotaknili ob slike, ki jih pokažemo, kadar razpravljamo. Zakaj? Zaradi tega, ker tiste slike, recimo, ko vam jih je pokazal gospod minister, vas v hipu postavijo na laž. In potem ne morete zraven vpiti in se spuščati v debate, da nekdo laže in podobno, čemur smo bili priča v preteklosti, ko se je tega manj uporabljalo. Ni pa to nič novega, jaz to uporabljam že 15 let na izkušnji iz leta 2006, 2007, ko ste uporabljali to tehnologijo. In potem so mediji samo zapisali, da nekdo laže, niso pa napisali nobenega argumenta. Če pokažeš zraven sliko, takrat pa seveda je stvar jasna. In očitno vas je tega strah; strah vas je, da ne morete potem več lagati. In kot je gospod Havel zapisal, laž je nesmrtna duša levičarjev. To pomeni, da ostanete brez duše. Razumem, da ste potem v stiski, da vas je strah resnice, ampak resnica prej ali slej pride na dan in v modernem svetu je to vedno tako. Zaradi tega bi vas spomnil ‒ lahko tudi še enkrat vse pokažem, če želite ‒, ko je zdajle dal tako lepo izhodišče gospod Han, zakaj mi v resnici tukaj sedimo. Ne zaradi tega, ker bi se stvari začele same po sebi, kot jih vi napačno prikazujete, ampak zaradi tega, ker ste vi sistematično, načrtno, premišljeno, zlonamerno v hlastanju za oblast spodbujali nemire v Sloveniji, nezakonite nemire več kot leto dni. In ko so vam stvari ušle iz rok, ko je prišlo do nasilja, žal se je to zgodilo, ste se od tega začeli neprepričljivo distancirati. Zaradi tega je potem prišlo do nasilja in zaradi tega je morala posredovati policija. In vi ste krivi, danes se pa tukaj sprenevedate! Naj ponovim, kar sem povedal že na začetku, to spominja na Nerona, ki je dal zažgati Rim. In danes tukaj se 39 majhnih Neronov spreneveda, joj, prišlo je do nasilja v Sloveniji, grozno. Seveda, nasilja, ki ste ga vi izzvali, ki ste ga načrtno spodbujali, ki ste ga krepili preko medijev, preko vseh svojih oblik organizacije, ki vam je na razpolago in ki ste ga tudi financirali. Tudi danes je bilo en del tega možno videti zunaj. Mi je pa neverjetno, da če drži to, da je bil to SAZU, da se je tudi to dalo vplesti v dnevno politiko. To samo pove, kako daleč greste v tem, da bi nazaj pač prišli do oblasti. In potem se sprenevedate. Ves čas poslušamo: miroljubni petkovi protestniki. Gospe in gospodje, vsaj trikrat od teh petkovih protestnikov sem bil osebno obmetavan z vsem živim. Najhujši primer je bil prav od petkovih protestnikov, ko sta dva gospoda tekla za mano in vrgla granitne kocke. Granitne kocke, gospe in gospodje, in vi govorite o nenasilnih protestnikih! Pri tem si je gospod Vatovec še dovolil, da je rekel, da je napis Kamne v roke, ki sem ga pokazal na začetku, sarkazem. Se pravi, granitne kocke, lahko ugotovimo, da so levičarski sarkazem. Krasen izraz, tudi dober. Boste zdaj najbrž napisali, da na policiste niso metali granitnih kock pobesneli pač huligani, ampak boste rekli, da se je policistov dotaknil levičarski sarkazem. Lepo se sliši. Pa Orwell, moram reči, da je za vas navaden vajenec, ko gre za sprenevedanje. Potem govorite o tem, da Slovenija potrebuje povezovanje. To je gospod iz SD posebej poudaril. V isti sapi ste vi kot KUL zapisali in povedali, da ne boste sprejeli in sodelovali nikogar, ki podpira sedanje vlado, niti z njim ne boste sodelovali v bodoče. Se pravi, skrajna oblika izključevanja; danes tukaj govorite o povezovanju, govorite o ničelni toleranci do nasilja – to je magnetogram –, govorite o povezanosti namesto zapiranja in izključevanja. To so citati. Kakšno sprenevedanje! Nihče bolj ni zasekal v načrtno generiranje družbenega razkola, kot ste sami rekli, nihče ni tega bolj naredil kot vi, zato ker pač niste na oblasti in bi storili vse, očitno, in žrtvovali tudi Slovenijo in varnost Slovenk in Slovencev samo zato, da bo prišli nazaj na oblast. Slovenija je v tem trenutku varna. Je najbolj varna država na svetu, zagotovo pa v Evropi. Tudi nedavno objavljen prikaz na internetu, lestvica, je dovolj zgovorna. Smo na prvem mestu v Evropi zagotovo, verjetno tudi na svetu. Kako dragocena je ta pridobitev in kako pomembno je, da se je v zadnjem času spet ponovno okrepila tudi s prizadevanji ministra, ki ga vi poskušate interpelirati, je seveda komaj težko razumeti nekomu, ki ni šel dlje kot od lastnih meja. Kajti, šele ko prideš v tujino, ko vidiš, da ponoči ne moreš nekje ne ulico, pa to v razvitih državah – od Bruslja, če želite. Kar pojdite ponoči v Molembeek, pa da vas vidim! Ali pa če želite v ZDA. Takrat šele potem vidiš, kako dragocena je Slovenija in kako dragocena je varnost. Kajti, brez varnosti ni nič. In zaradi tega je toliko bolj obsojanja vredno, da ste si v prizadevanju, da bi spodnesli to vlado prizadevali in spodbujali pač nemire, ki so se na koncu izrodili v nasilje, zato da bi pač dosegli to točko, na kateri danes smo. Interpelacijo! Za stvari, ki ste jih sami povzročili, in za nasilje, za katerega ste sami dejansko največji krivec, danes pa se ponujate kot rešitelj za probleme, ki ste jih sami povzročili. To lahko najdemo tudi na drugih področjih. Na začetku je bil omenjen tragičen dogodek, ko je utonila deklica pri poskusu prehoda v Slovenijo. Ampak gospe in gospodje, kdo je dejanski krivec za to? Ali je za to kriva država Slovenija? Ali je za to kriv minister? Ali jih je država Slovenija vabila? Ali jih je minister vabil? Noben od nas jih ni vabil. Spomnil bi vas, da sem leta in leta opozarjal, kako pomembno je, da se da signal, ki deluje preventivno, da pač tukaj ne morebiti prostora za vse, da ne more biti vsak dobrodošel, posebno ne, če pride ilegalno. In da je tukaj treba stvari postaviti na pravo mesti. Da je to najboljša metoda, ker vse druge metode so potem slabše. Vi pa ste pošiljali dol nevladnike, da so spodbujali ilegalne migrante, pridite v Slovenijo, da so jim dajali napotke, kako priti v Slovenijo in potem se je zgodila tragedija. Vi ste v resnici krivi za to tragedijo, pa nihče drug! Zato, ker ste dajali ljudem, ki so bili v stiski, lažno upanje. Dajali ste jim napačne podatke, navodila, delali ste pri njih nek vtis, kako tukaj obstaja ena obljubljena dežela. Da je temu res tako, ta zgodba pove prav s svojim koncem. Potem ko se je to zgodilo, kar se je in ta nepopisna tragedija, so potem zaprosili na Hrvaškem brez problema za azil. Ampak žal šele potem. Samo to me zanima, kdo je s temi ljudmi govoril, da jih je spodbujal, da bi pač stopili ilegalno ponoči preko deroče reke, ledene reke v Slovenijo. Tisti bi najbrž tudi moral stopiti pred sodnika, vsaj moje mnenje je pač tako. Ne izgovarjajte se, da s tem niste nikoli imeli nič, tudi od ene od strank je na eni od okroglih miz sodelovala ena, ki je danes pač pod obtožbo zaradi šverca ilegalnih migrantov, zaradi tihotapljenja ilegalnih migrantov, zaradi tega, na kar opozarjam, v kaj se je to izrodilo. Da je to pač neka najbolj žalostna, sramotna oblika biznisa, in to za vse, ki v tem sodelujejo in v kateri trpijo dvoji: tisti, ki prihajajo, in tisti, ki tu živimo. In edina pravilna oblika reševanja tega ni vse drugo, o čemer se tukaj dostikrat razpravlja, ampak pomagati tam, od koder so ti ljudje prišli, da se vzpostavijo razmere, v katerih bodo ti ljudje lahko doma dostojno živeli, razvijali ekonomije, imeli varnost

Naslednja stvar. Ves čas poslušamo, kako naj bi bile uporabljene napačne metode, kako naj bi bila po nepotrebnem uporabljena sila in kako to vodi v diktaturo. Ta izraz je bil danes uporabljen, sem ga osebno slišal zagotovo več kot desetkrat. in gospodje, kaj pa v resnici pravi zakon? Zakon pravi, da je policija dolžna razpustiti ilegalni shod, ilegalni protest ali kakorkoli že temu rečete, v primeru, ko pride do oviranja prometa ali do drugih tovrstnih posledic. Tudi konec koncev oviranje prometa je oblika nasilja nad drugimi. S tem prizadeneš tiste, ki se ne morejo prosto gibati, in to je bilo načelo, ki ga je uveljavil ta državni zbor, ko je sprejel to zakonodajo. In policija je pač bila dolžna. Pazite, ne govori, da lahko policija takrat razpusti, ampak je imperativno, mora. »Ga razpusti,« to pravno To se pravi, vi interpelirate ministra zato, ker je policija ravnala točno skladno z zakonom. To je popoln absurd. To je pravno nevzdržno. To je po človeški plati pa tudi popolnoma zgrešeno. Pove pa veliko o sistemu vrednot, ki jih imate in kjer je očitno oblast na prvem mestu; in samo to vas zanima. Ampak to oblast ste sami zapravili. To oblast ste zapravili takrat, ko ste vrgli puško v koruzo, danes pa so pač stvari že bistveno drugačne. Ko pa govorite o tem, da to drsi v diktaturo. Veste, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak tisti, ki se klanjajo Kidriču, ki je masovni zločinec, ki je sokriv, neposredno sokriv za sto tisoč zverinsko pomorjenih ljudi po drugi svetovni vojni, tisti mi ne bodo govorili o diktaturi. Res ne. Ko pa gre za uveljavljanje vaših interesov, seveda računate, da bo takrat, ko bo prišlo do tega, da vam zmanjka argumentov, in potem ravnate praviloma tako, kot pravi Murphyjev zakon: Če nimaš argumentov in nimaš procedure, potem samo kriči na ves glas. Potem po navadi začnete vzdigovati glas. Včasih neposredno, velikokrat pa preko medijske moči, ki jo imate na razpolago. Tukaj se spet vrnem na tisto, s čimer sem začel. Kaj ste pravzaprav danes edino dokazali? Da vas je strah resnice. Da gre res za to, samo primer. Tole bi pravzaprav tudi že skoraj sodilo v področje gospoda ministra. Napoved, kako boste preganjali tako imenovani sovražni govor ali pa fejk njus, kot ste zapisali, pri tem pa izrazito navedete samo ene medije. Da je pa scena še bolj smešna, je pa poskrbel poslanec SD, ki je na začetku, ko je govoril, povedal in se opravičeval zaradi nekega tvita, da je on samo retvital časopis Večer.

je pred nami problem, da se ukvarjamo z interpelacijo, ki je popolnoma neutemeljena. Interpelacijo, ki izhaja iz očitkov ministru, da so policisti ravnali, kot vi pišete, v nasprotju, dejansko pa točno po zakonu. Interpelacije za to, ker so spoštovali zakon, gospe in gospodje, ni, je ne more in je ne sme biti. In v tem primeru je seveda ta stvar popolnoma zgrešena. Ste pa s tem razgalili sami sebe in pač svoje ravnanje. In kje ste to lepše vidi kot v primeru, ki je bil tudi danes tolikokrat omenjen in je tudi neposredno izhodišče interpelacije. Tako imenovani NPU. NPU poudarjate, naj bi bil nek neodvisen, izjemno uspešen organ za pregon kriminala v preteklosti, da zdaj pa temu ni več tako. Kadar se je to pojavilo, to se je že parkrat v zadnjih dveh letih, sem samo eno stvar vprašal, naj mi, prosim, že nekdo pove nekaj odmevnih zadev s področja kriminala, velikega kriminala, ki naj bi mu bil NPU namenjen, ki so ga tam uspešno razrešili. Do danes mi niti eden ni znal našteti niti enega samega takega primera, ker vse tiste res pomembne stvari, velike stvari s področja gospodarskega kriminala, pač drugih kriminalnih dejanj, so razrešili v običajni kriminalistični policiji Republike Slovenije. NPU pa nič. Še več! Osebno poznam ljudi, ki so tudi pripravljeni pričati, če bi bilo potrebno na sodišču, da so se posamezniki z NPU celo hvalili v preteklosti v raznih družbah v Ljubljani, kako niso popolnoma ničesar razrešili, ker da s tem si pač zagotavljajo, da imajo to trajno na razpolago in odlične dohodke in tako naprej . Zdaj Zdaj je NPU postavljen v normalno hierarhijo ministrstva in edino prav je tako. To je edina pot, ki odpira možnost, da bo tudi ta del dejansko, tako kot preostala kriminalistična policija, deloval aktivno, deloval ustrezno in ‒ upajmo ‒ deloval uspešno. To se pravi, da bo kot celota potem celotno ministrstvo oziroma kriminalistična policija delovala še bolj učinkovito kot do zdaj. Slovenija to rabi. Slovenija si to zasluži. Slovenija si zasluži, da živimo varno. Varnost je ena in nedeljiva in zato, gospe in gospodje, je interpelacija v celoti ne samo neustrezna, ampak je v bistvu žalosten dokaz, kako brez argumentov poskušajo nekateri rušiti Vlado Republike Slovenije. Ampak ste se pri tem, gospe in gospodje, ustrelili v lastno koleno. Verjetno je vsakomur jasno, da nihče pri zdravi pameti, nihče, ki je odgovoren do državljank in državljanov, nihče, ki se zaveda pomena varnosti za življenje ljudi in za razvoj Slovenije take interpelacije ne more in ne sme podpreti. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še minister ter predstavniki predlagatelja interpelacije. Besedo ima minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Hvala lepa. Najprej seveda, ker zaključujemo, vsem hvala za današnjo razpravo. Bila je seveda mestoma tudi vroča ali pa neprimerna, ampak tako pač je. Zdaj, minister ali pa Ministrstvo za notranje zadeve seveda ni ministrstvo za Božička ali pa za Dedka Mraza, tako kot ste danes nekateri tukaj želeli izpostaviti. Najbolj, bi rekel, abotno je to, da o tem govorijo ljudje, katerih njihovi politični partnerji v Evropi

dogaja. Ministrstvo in seveda policija je tukaj zato, da zagotavlja javni red in mir in da ustrezno zavaruje življenja prebivalcev, in to je seveda policija v zadnjem letu in pol po moji oceni delala uspešno. V času epidemije se je vlada, tako kot sem že povedal, trudila in delala vse, da bi čim manj ljudi zbolelo, posledično da bi bile bolnice čim manj obremenjene, da bi čim manj ljudi umrlo, ampak seveda smo imeli na žalost na drugi strani destruktivno opozicijo, torej v glavnem celotno opoziciji KUL, ki je pravzaprav z agendo, da žrtve niso važne, važno je, da se zopet dokopljemo do oblasti, pravzaprav je v celotnem obdobju rušila naše aktivnosti in vse tisto, kar smo želeli v dobrobit naroda narediti. Torej, polika KUL je, kot sem povedal, izključevalna, to je politika blatenja, osebnih žalitev, laži. Ko ne gre tukaj v parlamentu, se zadeva preseli na ulice, se začne razbijati na ulicah. Ko še tam ne gre, se pa napišejo tukaj doma resolucije, ki jih potem v Evropi politična družina, partnerji KUL-a, sprejema, ampak tudi tam so že ugotovili, da pravzaprav tisto, kar se pripravi tukaj doma in se oblati v Bruslju, nekako ne pije vode. Sedaj, da se je vse skupaj izkazalo kot ena vaša velika želja izogniti se odgovornosti, da ste tako močno prispevali k temu, kar se je na ulicah dogajalo, kažejo pravzaprav tudi razprave, posebej razprava kolega Nemca, ki je danes pravzaprav zablestel z dvema novima besednima zvezama. Najprej je postavil tezo moralnega avtokratka, torej to bomo verjetno še slišali, kaj to je; potem je govoril o miroljubnem uporu. To je podobno, kot če bi rekel vljudna revolucija ali nekaj podobnega. Seveda naj zaključim, da me vse skupaj spominja, te njegove razprave, na tisto Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi!. Za zaključek. Današnja razprava, ki je vsekakor seveda zopet posledica, je potrdila že znana dejstva in pa očitke iz te interpelacije. Ne glede na današnji rezultat je bilo dokazano naslednje. Minister vi ste začeli mandat ‒ ali lahko tam tišina, prosim? Hvala lepa. lepa. ‒ na način, da vse se vrača, vse se plača. To sedaj jasno udejanjate in spolitizirali ste policijo pravzaprav do njenega samega konca. Kot sem že povedal, zaupanje je eno najnižji v zgodovini. Torej pač nekaj ne delate dobro. Kadrovsko čistko ste pripeljali skorajda do konca in pri tisoč 350 kadrovskih menjavah so v policiji na vseh vodilnih položajih kadri stranke SDS. Vaša komunikacija in komunikacija vlade je popolnoma neprimerna, žaljiva in tudi zelo konfuzna. Posegate tudi v policijo, v kazenskem, v predkazenske postopke. Večkrat ste že prekoračili pooblastila, to vam je bilo jasno dokazano. Sprejeli in zagovarjali ste neustavne in nezakonite odloke, marsikatere brez učinka, na NPU pa še vedno sedi direktorica, ki je tam nezakonito. Minister, kar je najhujše od vsega, imate ignorantski in ponižujoč odnos do vseh, ki se z vami ne strinjajo. Morda pa bi bil včasih čas, da se pogledate tudi v ogledalo. V LMŠ ves čas jasno in glasno opozarjamo, kaj vaše lomastenje in to brutalno kadrovanje pomeni za slovensko policijo. To kmalu več ne bo slovenska policija, spoštovani, ampak policija stranke SDS, podobna elementu avtoritativne države in ne demokracije. Vašo razrešitev bomo v Poslanski skupini LMŠ tudi podprli. Se pa ne bojimo, seveda mislim, se bojimo, da bodo zaradi dvoličnežev pa nekih konkretnih izdajalcev volivcev in nekaterih, ki ne vedo, kje so,

potrebujemo strokovno in neodvisno, namesto pretirane sile potrebujemo moč dialoga, namesto boja proti svobodi zbiranja potrebujemo boj proti korupcij in kriminalu. Čas je, da vodenje te naše države prevzamejo spodobni, pošteni in demokraciji zavezani posamezniki; tisti, ki imajo neko moralo, neke vrednote, neko vero ne samo vase, kot smo priča temu danes, ampak predvsem vero v boljši jutri in v našo družbo. V našo družbo kot celoto, ne glede na razlike, ki nas delijo, ampak ravno te razlike nas bogatijo. Spoštovani, obstaja resnično in utemeljeno upanje, da se bo na prihajajočih volitvah to spremenilo. Trendi kažejo, te smernice, referendum je pokazal vodilnim, da ne delajo dobro in seveda da niso pošteni, niso korektni do vseh državljank in državljanov, ne samo do narave in vsega, kar nas obdaja. Danes je čas za pogovor o novi vladi, o novi prihodnosti, o novem načinu delovanja in razmišljanja. Za skupno vseh, vseh nas, ne glede na razlike, si srčno upam, da s takšnimi vsebinami in s takšnimi posamezniki se v parlamentu, ne glede na to, ali bomo mi tukaj ali nekdo drug, ne bodo več ali pa ne bomo več ukvarjali. Mislim, da je to absolutno izguba časa, ko bi morali kot družba, kot država, kot politiki, kot Državni zbor biti bolj konstruktivni, se nenehno borimo proti destruktivizmu, proti zmerjanju, proti vsem tistem, kar nas razvaja in ne dela drug do drugega človek človeku človek. Spoštovane kolegice in kolegi, to je zadnji poziv, in kolegi, to je zadnji poziv, da se s svojim glasom za zoperstavite tovrstnim politikam in takim politikom, kot smo jim bili priča danes skozi ta ta 17-urni pogovor, ki to ni bil. Želel bi si, da bi bilo drugače. Vam, minister, pa želim ne glede na to, kje boste jutri ali pa 25. aprila, vseeno veliko zadovoljstva in sreče v vašem jutri. Hvala lepa, predsednik, za besedo.

vrtiljak manipulacij in laži. Tako tudi, če si izposodimo tisti napačen citat enega od kolegov tam iz desnice, da je laž nesmrtna duša komunizma, kar je rekel Leszek Kołakowski, ne Vaclav Havel, so potem na tisti strani pa minister Hojs največji komunisti. To, kar počne načrtno minister Hojs, sejanje razdora, nemira in kaosa, vladanje s silo in na silo z odloki, ko vidijo, da ne gre v Državnem zboru vse normalne države v Evropi sprejemajo koronsko zakonodajo – zakonodajo! – v parlamentih. Ustavno sodišče vam je reklo, da prav, lahko bi vladali z odloki nekaj mesecev na začetku epidemije, ampak zdaj ni več čas za to, morali bi prihajati z zakoni v parlament. S tem ko fizično zastrahuje ljudi, ki izražajo svoja mnenja na protestih, s solzivcem, z vodnim topom, s prekomerno uporabo prekomerno uporabo policijskih pooblastil in finančno zastrašuje – danes smo lahko prebrali, da bo Državno odvetništvo dejansko začelo terjati ceno intervencij policije od nekih organizatorjev. Ministrstvo za notranje zadeve pritiska na Državno odvetništvo, da začne postopke izterjave policijskih intervencij, tudi tistih s solzivcem in vodnimi topovi po centru Ljubljane. To so metode, ki jih ubira ta vlada; to so metode, ki jih ubira minister za notranje zadeve, ki pa imajo nek drug namen. Ta namen je seveda priti v vse pore, tukaj konkretno v tem primeru, policijskega aparata,

Kot smo že v začetku prejšnjega tedna ugotavljali in razpravljali, nam pač trenutno vlada neka kriminalna združba. Ta kriminalna združba ima zdaj v rokah policijo in preiskovalne organe. Zakaj je interes Slovenske demokratske stranke, da ima nadzor nad policijo in preiskovalnimi organi? Zato da se zakrijejo koruptivni posli, kot so bile maske, zato da se zakrivajo koruptivni posli, kot so bili testi, zato da se razkrivajo koruptivni posli, kot so bili respiratorji in tako naprej. Zato da se zakrivajo nečednosti Toninov, Počivalškov, Snežičev in Janš. Zato imamo takšnega človeka, kot je gospod Hojs, za ministra za notranje zadeve. Človeka, ki uporabi spretno čisto vsako besedo, ki jo kdorkoli izreče, jo štirinajstkrat obrne in vam jo vrže nazaj v obraz. Zato da dvigne dimno zaveso, ali pa plinsko zaveso, ali pa solzivsko zaveso in seveda omogoči, da gre karavana v ozadju dalje. To je vloga gospoda Hojsa in jo seveda opravlja vrhunsko. Tu vam gre vso priznanje. Razlog, zaradi katerega se na tistem mestu, tudi verjetno je podoben razlogu, zakaj ste bili direktor Nove24, opravljate v nulo. Ampak tudi to so tudi vse razlogi, zakaj ne bi smeli biti javni funkcionar v tej državi, zakaj ste popolnoma neprimerni za kakršnokoli javno funkcijo v tej državi. Človek, ki odstopi, objavi svoj odstop na Twitterju, ga javno napove novinarjem, naznani, da ga je predsednik Vlade sprejel in si potem čez nekaj dni premisli, seveda ne more imeti nobene verodostojnosti. In s svojimi nastopi, s svojimi dejanji, ves čas to vztrajno dokazujete. Jasno je, po hitrem pogledu v tej dvorani, da ni treh poslancev Slovenske nacionalne stranke in da ni poslanca Simonoviča. Ti poslanci, konkretno poslanci Slovenske nacionalne stranke, so si kupili oziroma vlada si je kupila njihovo podporo z milijonskimi amandmaji v proračunu; en poslanec iz Izole, ki ima neko črno gradnjo, pa pač s tem, da bo ta črna gradnja legalizirana. Ob tem imamo pa seveda tu dva poslanca narodnih skupnosti, ki ju prav tako ni v dvorani, ki sta tudi z raznimi bombončki dobila tisto, kar sta želela. Tako je na račun teh šestih poslancev šestih poslancev ‒ ta država že več kot eno leto v tem pad položaju in večina ljudi v tej državi trpi zaradi partikularnih, na žalost finančnih interesov, šestih ljudi.

pa ostajajo ministri, je dovoljšen razlog, da bi takšna vlada morala oditi in minister vsaj odstopiti sam, vi pa se hvalite, da ne, ubranili smo in imamo podporo. Mi bomo seveda podprli interpelacijo, ker na tistem mestu res nimate kaj početi, gospod Hojs.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 Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasovalne naprave delujejo? Ne. Predlagatelji interpelacije predlagajo zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in ga razreši s funkcije. S tem mu preneha funkcija ministra. skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministru izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasujemo. Navzočih

Ugotavljam, da ministru za notranje zadeve nezaupnica ni bila izglasovana. / aplavz / S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 28. sejo zbora.